Idemo onda dalje, poštovani kolega Kirin, izvolite.

na 6. repliku, poštovani kolega Jovanović, izvolite.

i sada idemo vidjeti, želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Josip Borić. **Borić,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

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je nacrt prijedloga Zakona o otocima. RH je uz Finsku jedina zemlja u Europi koja se Ustavno brine o svojim otocima, što već gotovo 20 godina pravno uređeno posebnim zakonom, dakle Zakonom o otocima donešenim 1999. godine. Razvoj otočne zajednice od '90. do danas je osmišljavanje novih strateških usmjerenja, ciljeva i prioriteta, provođenje novih nacionalnih politika razvoja doveli su do zaključka da dosadašnji zakonski okvir kojim se uređuje otočni razvoj sadržan u odredbama postojećeg Zakona o otocima ne omogućuje zadovoljavajuća rješenja pojedinih problema s kojima se danas suočavaju otoci. U međuvremenu RH postala je i članica EU čiji je jedan od temeljnih ciljeva, odnosno jedan od temelja je kohezijska politika koja, prije svega, razmišlja o uravnoteženom regionalnom razvoju. Isto tako posljednjih godina intenzivirala se razvojna politika prema otocima, što je dakle 2016. godine rezultiralo rezolucijom Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka. Posljedično je nužno da i RH kao država s preko 1200 otoka, otočića i hridi uhvati korak s vremenom i prilagodi zakonsku regulativu na ovim razvojnim potrebama i trendovima i na taj način nastoji voditi brigu o svojim otocima, otočnom razvoju, otočnom stanovništvu te aktivno i učinkovito sudjeluje u svim procesima njihovog daljnjeg razvoja i napretka. Stoga i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pristupilo izradi novog Zakona o otocima s namjerom jačanje i uvođenja suvremenih mehanizama i novih rješenja se ne razumije./… otočnog razvoja u skladu sa općim ciljevima politike RH i odgovarajućim politikama EU. Dakle novi Zakon o otocima predstavlja okvir za uspostavu nove otočne razvojne politike, regionalne politike usmjeravanja razvoja otoka. Njime se upravlja razvojem hrvatskih otoka, definira politika otočnog razvoja, određuju tijela nadležna za upravljanje otočnim razvojem, definira razvrstavanje otoka u skupine i vrednovanje razvijenosti otoka te provedba praćenja izvještavanja o provedbi politike otočnog razvoja, u svrhu učinkovitog korištenja sredstava i državnog proračuna, ali i strukturnih i investicijskih fondova EU. Dakle to je skup konkretnih mjera koje će pridonijeti demografskoj, gospodarskoj revitalizaciji hrvatskih otoka. Novi Zakon o otocima uvažava sve postojeće mjere razvoja otoka i stečena prava otočnog stanovništva, propisane zakonom iz 1999. godine te se ujedno iste unapređuju, osuvremenjuju, nadograđuju, prilagođavaju potrebama otoka i otočnog razvoja, otočnog stanovništva. Dosadašnje mjere, kao što vjerojatno znate, uključivale su ulaganja u prometnu, komunalnu i društvenu infrastrukturu, subvencioniranje pomorskog povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno, subvencioniranje otočnog javnog prijevoza, mislim na cestovni prijevoz, subvencioniranje vodoopskrbe, potpore otočnim poslodavcima, potpore udrugama, dakle a od tih mjera unapređuju se unapređuju se u ovom prijedlogu zakona subvencioniranje vodoopskrbe jer će dakle to se subvencionirati i otočnim poslodavcima, a isto tako se unapređuje i mjera potpore za otočne poslodavce. Dakle prvenstveno cilj novog Zakona o otocima je usklađivanje i veća koherentnost politike otočnog razvoja s nacionalnim i europskim politikama i zakonodavstvom, jačanje i uvođenje novih mehanizama i rješenja za poticanje politike otočnog razvoja te definiranje otoka kao područja s razvojnim posebnostima i posebnom situacijom. To jače uključivanje svih dionika politike o razvoju otoka, naročito onih na lokalnoj razini, dakle prilikom donošenja i …/Govornik se ne razumije./… politika …/Govornik se ne razumije./… razvoja otoka. Dakle ono što je važno isto tako napomenuti da je u samoj izradi ovog nacrta prijedloga zakona sudjelovalo širok krug dionika, jednom participativnom metodom, dakle u radnoj skupini koja se sastojala od predstavnika, kako lokalne, tako i regionalne otočne samouprave, tijela državne i javne uprave, javno pravnih tijela akademske zajednice, organizacija civilnog društva s područja otoka, dakle jedna široka grupa ljudi je sudjelovala. Ono što je isto tako važno za naglasiti je da su u odredbe novog zakona uključeni praktički svi prijedlozi tema, mjera, aktivnosti koje su predložene od članova radne skupine, članova otočnog vijeća, otočne zajednice i hrvatske javnosti kroz provedena čak dva e-savjetovanja a što je rezultiralo propisivanjem dakle sljedećih novih mjera. ja ću ih sada pobrojati. Dakle u novom zakonu uvodi se pojam otočnost, u novom zakonu jedan od bitnih ciljeva je sređivanje katastra i zemljišnih knjiga, kvalitetnije gospodarenje, odnosno uklanjanje otpada sa otoka, ugrađuje se i eksploatacija mineralnih sirovina na otocima na jedan drugačiji način, dozvoljava se mogućnost potpisivanja otočnog razvojnog sporazuma. Dakle, kreće se slično, dakle i kao što to razmišljaju u EU, dakle u održivi razvoj otoka po konceptu pametnih otoka, dakle iskorištavajući sve moguće, reći ćemo to tako pametnije, uključive i uspješnije dakle dakle tehnologije, metode i načine, korištenje obnovljivih izvora energije, novih tehnologija, racionalnije iskorištavanje svih resursa itd.. Znači ono to je vrlo bitno je novi model razvrstavanja otoka. Isto tako je i novi pristup u razvijenosti, odnosno nerazvijenosti otoka kroz otočne razvojne pokazatelje. Također uvodi se novi pristup u strateškom planiranju razvoja otoka i uvode se otočni koordinatori kao osobe koje će biti dio javnih ustanova, regionalnih razvojnih agencije i gdje će se posebno baviti dakle, onoga, svih onih projekata, projektnih prijedloga, odnosno ideja i strateških usmjerenja upravo otoka. Također proširiti će se uporabna funkcija otočne iskaznice dakle koja se pokazala jako dobra. Uočen je posljednjih godina i to je zaista problem koji se nažalost i širi, odnosno rekao bih razbuktava a to je dakle problem divljači i invazivnih stranih vrsta na otocima dakle čije se gospodarenje planira dijelom riješiti i ovim novim zakonom. Naravno želi se još više poticati dakle razvoj civilnog društva, zadrugarstva i društvenog poduzetništva na otocima kao naravno jedan od oblika koji su nužni na otocima. Dakle generalno gledajući unapređenjem postojećih mjera kojih nije bilo malo te uvođenjem spomenutih novih mjera u zakon želi se postići ciljano upravljanje otočnom politikom i održivim razvojem kroz podizanje kvalitete i uvjeta života na otocima uz dostupnost usluga koje su prilagođene današnjem vremenu i potrebama stanovništva a zatim demografska i gospodarska revitalizacija te samo održivost i samo dostatnost na principima pametnog otoka. Dakle za provedbu ovog zakona u 2019. planira se u proračun RH osigurati 195 milijuna kuna od čega će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU osigurati 94 milijuna kuna a ostali iznos, odnosno ostatak će se osigurati u proračunima, odnosno u …/Govornik se ne razumije./… Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odnosno Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Evo, hvala vam lijepa na ovom uvodnom izlaganju. Idemo sada na replike. Prvi je na redu kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo predsjedniče. Žao mi je što ovdje nije a trebala je biti ministrica koja ima katastrofalne rezultate u …/Govornik se ne razumije./… sredstava ali ona se bavi trenutno hoće li na prosvjedu u Vukovaru pjevati Marko Perković-Thompson i da to problematizira. Međutim ovo je Zakon o otocima gdje ste vi u svom izlaganju apsolutno niste niti jedan opipljivi, nešto opipljivo rekli za otoke nego imamo, ne što mladi ljudi neće željeti živjeti na otocima. Nego ako vi ne date jasne mjere ovim zakonom. Za put do škole, put, hitnu riješenu za starije, mladi neće živjeti jedan dan na otoku, ovo je P.R. pamflet koji ste uputili ili niti jednu mjeru ovdje niste dali, samo u općinu. Više ćete potrošiti novca za PR i potrošili ste za ovaj zakon nego što ste dali mjerama,

Očito je da nema odgovora jer je kolega Bulj iznio istinu. Ono što osobito bode u oči to je uvođenje nove birokracije u kreiranju lokalnih otočnih politika, znači riječ je o ovim otočnim koordinatorima koje ste spomenuli. Znači u suštini to je novo zapošljavanje u javnoj upravi i dodatni trošak bez konkretnog cilja ili očekivanog učinka. Mislim da u konačnici čitava ova stvar sa otočnim koordinatorima je jedan jalov pokušaj da se nadomjesti nedostatak ambicije i hrabrosti za reformom teritorijalnog ustrojstva u državi pa i na otocima. Znači to se pokazuje iz ovoga što predlažete ovdje, znači novo zapošljavanje, otočani od toga neće imati ništa i vidi se jedan nedostatak i vizije i hrabrosti i u ovo ministarstvo, ali i u ministarstvu uprave vidjeli smo jednog sinoć jalovog ministra Kušćevića u otvorenom. Znači nema, ova Vlada nema ambicije za bilo kakvu reformu i s ovime se neće pomoći otočanima. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem uvaženi zastupniče. Dakle, nije točno da se radi o novom zapošljavanju, to sam već rekao o uvodnom izlaganju. Radi se dakle o osobama koje će biti, koje su već zaposlene ili će biti zaposlene u regionalnim razvojnim agencijama, dakle već zaposlene prije svega. Dakle, koje će se jednostavno jedan dio svoga radnoga vremena posvetiti malo više koordinaciji projekata koje dolaze sa područja otoka jer smo svjesni da oni dakle nemaju vjerojatno dovoljno ljudskih kapaciteta da to odrade. A što se tiče, samo ću se referirati vrlo kratko, dakle na prvo pitanje gospodina zastupnika Bulja, **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ne, kolega Žunac, ne možete sada, morate se odgovarati na ono, onda ste mogli a sada odgovarate kolegi Grmoji, tako da molim to predstavnike Vlade da vode računa. Idemo dalje. Poštovani kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče, nažalost od svih ovih mjera naši ljudi koji žive na otocima ne osjećaju ništa i ne vide ništa i rezultat toga je i odlazak ljudi. Znači, činjenica je da nam ljudi odlaze. Vi nam nudite tu neke kozmetičke mjere, otočni koordinatori, pa uvodite i nove pojmove otočnost, kao da će pojam otočnost zadržati ljude na otocima. Pa ljudi na otocima ostaju vrlo rijetki, možda samo evo, kao naši tu zastupnici koji tamo onda imaju svoje, kako bi rekao, područja djelovanja, nije im loše itd., a ljudi kojima treba posao oni bježe sa otoka. Znači Boriću, Bačiću je lijepo na otocima. Da, nije to loše. Ali za ljudi koji bi tamo trebali stvoriti svoju obitelj, za njih nije dobro. Oni žele otići. Sa te strane stvorite uvjete ljudima. To je ono što tražimo od vas. Hvala lijepa. Želite li odgovorite? Izvolite kolega Žunac. **Žunac, Velimir** Hvala lijepo. Dakle, prema aktualnim podacima, stanovništvo na otoku se ne smanjuje, nego dapače, ono se dakle ne događa se ta situacija. Depopulacija je prisutna, ali su trendovi drugačiji nego što su bili upravo zahvaljujući činjenici da se ovaj zakon već gotovo 20-ak godina i što dakle on znači, govore i ljudi koji žive na otocima, dakle koji su sudionici, dakle svakodnevno žive na tim udaljenim dijelovima kopna, kopna, na moru i jako dobro znaju dakle da se stvari zaista pomiču. Naravno da se ne može jednim zakonom riješiti sve, ali nove mjere, nova nastojanja, nova sredstva, radi se o zaista o ne malim iznosima. Svake godine koje se usmjeravaju i u sufinanciranje odnosno besplatni

Hvala lijepo. U ime kluba MOST-a tražim 10 minuta stanku da se konzultiramo jer govorimo o ovome ozbiljnome Zakonu, Zakonu o našim otocima gdje su brojna nerješena pitanja, ovim Zakonom se niti ne napominju mjere osim što sam rekao, što je više plaćeno za PR da se promovira ovaj zakon nego što je ministrica uložila mjera u ovo. Kratko bi samo kazao, kratko, evo imam ovdje i dokaze kako se to promovira i plaća. Još bi samo kratko kazao da mi je nevjerojatno i to ćemo u klubu morat iskonzultirat se. Zbog čega ministrica kod ovakvog bitnog Zakona nije ovdje u Saboru. Da li se ona zaista više bavi, a vodi važan resur, bavi sa Thompsonom, da će Marko Perković Thompson pjevati u Vukovaru, stranačkom problematikom nego Zakonom o otocima o kojem sad raspravljamo, a poslije i brdsko-planinskim i znači potpomognutim područjima gdje nam je donijela listu pamfleta bez ikakvog sadržaja osim nekakvih nabrajanja i novih inačica, vokabulara, riječi koje vokabular podižu na veću razinu u ovome parlamentu. Žalosno je što na Pagu, koliko drži se do otoka, na Pagu gdje ljudi uzgajaju ovce i proizvode nadaleko poznati paški sir, gdje se naši Plenkovići .../Govornik se ne razumije./... dok je bio u Briselu, hvalio se s tim sirom, sada rade pretovarnu stanicu nerazvrstanoga otpada ovce, gdje ljudi čuvaju ovce, gdje se bave ovčarstvom i baš na tome području uz more njihova mjesta tu grade tu pretovarnu stanicu, a brojni OPG-ovi su tu i dobili sredstva EU fondova. Pa vi ciljano uništavate i paški brend paškog sira i ljude na otocima. Pa vi tima ljudima govorite bježite odavade. Pa kako će živjeti naš turizam? Hoćete li se hvaliti sa paškim sirom i s onim .../Govornik se ne razumije./... koje plaćate Odobravam stanku od 10 minuta. Evo izvolite i kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega predsjedniče, tražim stanku da se konzultiramo također oko Zakona o otocima jer vidimo da nema niti želje da vlada nešto značajnije pomogne otocima, nego nam evo, državni tajnik govori da ti trendovi jesu depopulacija, ali nisu kao prije. Ako je prije bila depopulacija i sada je depopulacija, kako to nije isto? Ja mislim da bi razlika bila da ljudi naseljavaju na otocima, da ljudi žele živjeti tamo, da se ljudima omogućava bolja perspektiva. U međuvremenu smo saznali još jednu skandaloznu situaciju, a to je da Vlada svojim neradom ova zadnja 3 tjedna od kad je počela školska godina je zaboravila na 8182 obitelji najsiromašnije u RH i nije omogućila odluku koja je prošle godine donesena mjesec i pol dana ranije da ti ljudi dobiju novac za svoje udžbenike. Evo vam HNS-a, evo vam koliko se oni brinu za djecu, na otocima također. To je ono što njih jako zanima. Znači, 8182 obitelji već idu u školu u RH, njihova djeca, a novac koji je planiran zbog tromosti, nesposobnosti ministrice nije realiziran i ljudi nemaju novca novca da kupe svojoj djeci udžbenike. Pa zar vas nije sramota da se na taj način ponašate prema našim građanima, zar vas nije sramota da se na taj način zapostavili one koji su najsiromašniji u RH, nego se bavite kurikulima, informatikom ko fol, algebrom, iz Varaždina od kuda ministrica dolazi, to je vama na pameti. Nisu vama djeca niti oni kojima je potrebna pomoć na pameti i to je ono čemu ovdje trebamo govoriti i zbog toga tražimo stanku. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odobravam stanku. Znači, nastavit ćemo u 10,45 sati.

Nastavljano s radom, imamo, dalje replike, poštovana kolegice Čikotić, izvolite. **Čikotić, Sonja (Nezavisni)** Lijepi pozdrav svima, državni tajniče, meni je žao, što ministrica regionalnog razvoja EU fondova nije danas ovdje, da zapravo govori o 3 bitna zakona, Zakon o otocima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o brdsko-planinskim područjima. No ovaj zakon objektivno, ako pogledamo konkretne zakonske odredbe najčešće je riječ o političkim proklamacijama, a ne o zakonskim normama. Koliko je vama stalo do otoka, govori da ste imali konferenciju za razvoj otoka, no, međutim, ona nije zamislite bila na otoku, ona je bila u hotelu Milenij u Opatiji. Toliko je vama stalo do otoka, da niste eto, organizirali konferenciju za otoke, koja kaže, samo investicije, mogu osiguravati zapošljavanje i bolji život na otocima. Isto tako moram vam reći da od jednog mjesta Prizna-Žigljen 113 kn košta karta za običnog građanina RH, a autoput od Zagreba do Splita košta 200kn. 113 kn je u jednom smjeru. Želite li odgovoriti? Ne. Idemo onda dalje, poštovani kolega Kirin, izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, cilj razvoja otoka je održivi razvoj otoka, koji pretpostavlja stabilni gospodarski razvoj otoka, pravednu raspodjelu socijalnih mogućnosti za sve otočane, zaštitu otočnog okoliša. Što vi mislite o razvoju i revitalizaciji otočne poljoprivrede, da li tu osim apartmanizacija ima pomaka? Hvala. **Jandroković, Idemo onda na 6. repliku, poštovani kolega Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici ministarstva. Pred nama je Zakon o otocima, koji sigurno donosi i puno dobrih stvari, pa naravno da je ključno za održivo življenje na otocima kvalitetno obrazovanje, kvalitetna zdravstvena skrb, nadam se da će se ovim zakonski prijedlozima to i riješiti. Postoji neke problemi, koji se možda, na prvi mah, ljudima koji ne žive na otocima ne čine velikim. Međutim, kada je riječ konkretno o području iz kojeg ja dolazim iz Primorsko goranske županije, jedno od gorućih problema već dugo vremena, tiče se autohtone i aloktone divljači stanovnici Krka, stanovnici Cresa, Lošinja, zajednički, uz sve pohvala Zakon o otocima, smatraju da ovaj dio, koji se tiče alohtone, autohtone invazivne divljači nije dobro riješen. I apeliramo da se do drugog čitanja, još jednom sjedne sa predstavnicima ovih otoka i da se ovaj problem riješi na puno kvalitetniji način, npr. na Cresu ima 5 puta više divljih svinja nego ovci, mislim da je to dovoljan pokazatelj, kako ovo miješnje u ovom zakonu nije dobro. Želite li odgovoriti? Idemo na 7. repliku, poštovana kolegica Mrak Taritaš, izvolite. Anka (GLAS)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče. U ovom zakonu se spominje nešto što ovako dosta dobro zvuči a to su pametni otoci. Čak je jednom odredbom definirano što je. Prvi put smo čuli za pametne gradove ili pametni grad smart city i to su svi u svoju nekako dokumente uveli, a onda kad malo pogledati, koji to gradovi imaju, onda je vrlo teško reći. Tako očito pod nekakvim težnjama EU, za svim tim pametnim odjedanput imamo temu pametnih otoka. I sada je pitanje uopće koliko smo spremni za to, koliko smo spremni za taj način upravljanjem, koliko smo spremni da se pojedini otoci povezuju. Pa mene zanima u kontekstu toga, koji su razgovori bili na razini EU, i koji korak dalje iza ove odredbe o pametnim otocima koji stoje u zakonu. Hvala lijepo. Ako nema odgovora, onda smo iscrpili replike, i sada idemo vidjeti, želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Ne znam kako početi. S obzirom da najprije nisam iznenađen s razinom na koji su saborski zastupnici zapravo krenuli raspravljati o ovoj temi, ali sam malo razočaran s obzirom da se radi zaista dobroj temi, nas otočana ima i u oporbi i na vlasti, ima nas u saboru, ima nas u Vladi, sam premjer je s jednog otoka i zaista se htjelo dati tom području kojeg ima mala država u Europi u ovakvim obim kao što to ima RH jedno značenje, jedan drugačiji pristup i ponudio se zakon koji se raspravlja u prvom čitanju i do drugog čitanja, zasigurno može biti promjena, koje ćemo čuti danas u raspravi, ali konkretno, jasno izrečenih sa prijedlozima, da bi se tu moglo raspraviti, ne na nivou opisa primijećenog problema, nego i rješenja za jedan takav problem. Ali rješenja koje je održivo koje može zaista pomoći, koje nije razbacivanje novcima, koje ima svoje utemeljenje u nekakvim dokumentima. Zato sam, kada sam sve ovo čuo, odlučio proširiti svoju raspravu, najprije da se upoznamo sa naporima države, ali i samih otočana, već davno davno, da organiziraju život na svojem prostru, sa nekakvim zakonima, statutima, još davno u povijesti 13. i 14. st. Creski statut iz 1332. g. rapski iz 1326. korčulanski čak 1214. godina, Lastovski 1310. ili Krčki 1388. godina, već tada, znači 13., 14. stoljeće ljudi pokušavaju unutar svojih komuna i naselja organizirati život po pravilima. Što je Zakon o otocima? Također niz pravila da se omogući otočanima lakši život, da im se nadomjesti trošak ili barijera koje stvara more između dva kopna i da uz pomoć države na tom prostoru opstaje život. I zato me, kažem, iznenadila ovakva razina negativnosti u samom početku koje su se svele na jednu površnost, pa da ne kažem još gore i banalnosti koje su nekima zasmetale iz ne znam kojih razloga. 1997. godine, 28.2. …/Govornik se ne razumije./… donesen je nacionalni program razvoja hrvatskih otoka. Od ljudi, stručnih ljudi tada kojeg je potpisao ministar tadašnji, danas pokojni Jure Radić ministar razvitka i obnove. Iz tog dokumenta pročitat ću samo 2, 3 odjeljka da shvatimo da su oni već tad jasno postavili temelje politike prema jednom, kažem, području specifičnosti u RH. Suvremeni nacionalni preporod u obnovi, izgradnji i razvitku Hrvatske razumijeva i potpun zaokret u odnosu prema razvitku otoka. U tom je kontekstu i pripremljen ovaj nacionalni program razvitka otoka s polazištem u Ustavu po kojem otoci imaju posebnu zaštitu RH. Njegova je Njegova je nakana da se utvrde i jasno definiraju zadaće koje će država provoditi ili usmjeravati organizirano i uporno radi smišljenog i trajnog razvitka otoka, opstanka i povratka kućanstva na njih te gospodarskih iskustava. Održati život, potaknuti demografski preporod i gospodarski napredak, a uz to očuvati sklad nenadmašnih prirodnih vrijednosti zadaće su kojima teži ostvarenje ovog programa. To je moguće postići uz mala, to naglašavam, ali trajna dobro organizirana i dugoročna ulaganja. Otoci traže male da bi ubrzo narodnom gospodarstvu počeli vraćati puno. To je napisano 1997. godine u Nacionalnom programu razvitka otoka, ovaj Sabor je taj dokument usvojio i ovo je možda jedan od najboljih dokumenata koji su hrvatski političari u novijoj hrvatskoj povijesti donijeli u ovom Domu. I zato me, kažem još jedanput, razočarao način na koji smo krenuli raspravljati o otocima, ja ću reći kod nas na Kvarneru o Bodulskom zakonu koji u sebi sadrži niz mjera koje su provođene od '99. do jučer i danas i sutra i niz novih koje trebaju tom prostoru sada organizirano sa alatima i sredstvima koje nam stoje na raspolaganju ostvariti još bolji napredak. I zato još jedanput ponavljam, mislim da je vrijeme da o ovoj temi krenemo malo drugačije od ovog kako smo krenuli jutros jer je povijest pokazala da Hrvatska republika i sve vlade do sada vode organiziranu i smišljenu politiku prema hrvatskim otocima. Bilo je boljih ministara i lošijih ministara, bilo je boljih službenika i lošijih, ali je politika opstajala, svi programi iz početka 2000.godina, znači tamo od vlade SDP-a pa kasnije svih vlada do danas su opstali unutar državnog proračuna i otočanima dali pomoć koja im je omogućila da mogu normalno funkcionirati na svome otoku. Zato kažem, ako netko nije imao svog udjela u tome, ne mora se osjećati uvrijeđen, ali neka pruži ili neka da danas, u ovoj raspravi, konkretna rješenja, ne opise, nego konkretna rješenja koja mogu nadopuniti ovakav jedan zakonski prijedlog. Jasno je da smo svjesni deficita kojeg imamo na otocima, a to je da smo odvojeni od kopna, sama ta činjenica stvara dodatni trošak. Svaki prelazak sa otoka na kopno, ako nije most, ako je to trajekt, ako je to brod, on košta i činjenica jest da na otocima život podosta skuplji, nego na kopnu. Ali je RH tom problemu je prišla organizirano. Hrvatski brodar, Jadrolinija godišnje biva potpomognut sa sredstvima koje omogućavaju otočanima da imaju svoju zasebnu tarifu unutar cjenika i sve priče o cijeni koštanja uvijek mogu biti na raspravi, ali ponudimo rješenje. Ako će trebati to država platiti, onda recite neka još država dodatno plati da bi otočanima bilo jeftinije, ali netko trošak ipak mora platiti. Činili su se napori, osobno znam koliko smo činili napora da se život najprije sačuva i organizira na velikim otocima. Sada je vrijeme da mali, slabije nastanjeni otoci dobiju svoj prostor unutar hrvatske hrvatske politike, politike prema otocima i da država tu investira jedan veći dio sredstava. Ovaj zakon kroz novu podjelu otoka koji smo tražili kad smo ovdje raspravljali, a raspravljamo svake godine o izvješćima, o učincima Zakona o otocima, da se dogodi jedna drugačija podjela od koje smo do sada imali. Imali smo u zakonu podjelu na prvu i drugu skupinu otoka. Sada se ta podjela još dodatno širi u nekoliko kategorija da bi se upravo ovi mali otoci, slabije naseljeni, kao što su Žirije, Kaprije, Zlarin, Unije, Susak, Premuda, Silba, Olib, koji su u sastavu većih administrativnih sredina na otoku ili na kopnu, dobili prostor unutar sredstava države da bi se na njima moglo drugačije organizirati i smislenije život otočana. I ove godine raspravit ćemo zakon, tj. izvješće o učincima zakona u 2017. godini kojeg smo raspravili prekjučer na otočnom vijeću. Tih milijardu i 700 milijuna kuna uloženih u hrvatske otoke u prošloj godini nisu beznačajna sredstva. To je sigurno doprinos opstanku života i organiziranju života na otocima. Kada su napisali ovom programu da treba malo ulagati ali da će ta ulaganja u datom trenutku vraćati državi, došli smo u to vrijeme. Samo činjenica da na otocima imamo 4074 smještajnih jedinica što čini 1/3 sveukupnih smještajnih jedinica u RH, da godišnje imamo 3,3 milijuna dolazaka stranaca i domaćih turista na otoke. Da oni ostvare 26 milijuna noćenja. Govorimo da samo od PDV-a po jedinom noćenju u državni proračun miže se vratiti godišnje i do milijardu kuna. Samo od jednog segmenta turizma, ne govorimo o hrani, o drugim uslugama koje se nude u turizmu, o nautici i svemu ostalome. Znači to je jedan prostor koji može sada vraćati uloženo u njegov razvoj i opstanak života. Što smo do sada imali u zakonu o otocima i što ostaje i dalje? Imali smo subvenciju vodoopskrbe za svako kućanstvo koje na otoku nije bilo spojeno na vodovod jer mali otoci posebno nemaju podmorske cjevovode i nisu spojeni na vodovod vodovod recimo s kopna ili unutar otočnog prostora. Njima država naplaćuje tj. subvencionira cijenu do te razine da ih košta jednako kao i sve građane na kopnu. Za to se godišnje troši 10 do 12 milijuna kuna. 2003. g. pokrenut je cestovni prijevoz tj. subvencija cestovnog prijevoza gdje se učenici, studenti, umirovljenici po otocima posebno velikima do prve stanice na kopnu voze besplatno. Ta mjera godišnje košta između 30 i 35 milijuna kuna. To nisu beznačajna sredstva. Naša se djeca po otocima voze besplatno već punih 18 g. To je nedavno tek krenulo na širem području RH i znamo kolika je to pomoć. Uveli smo potpore poslodavcima, potpore male vrijednosti 2006. g. 300 000 eura za poslodavca u 3 g., pardon 2 g. To je nešto što poslodavci koriste i košta državu 10 milijuna kuna godišnje. Subvencija pomorskog prijevoza, imali smo iznosa od 350 do 400 milijuna kuna godišnje. To su sredstva koja nam nadomiruju Jadroliniji i privatnim brodarima razliku u cijeni. Danas umirovljenici, djeca, katamaranima, znači učenicima koji odlaze u središta županija na školovanje, srednjoškolsko obrazovanje, ne plaćaju ništa. tu netko mora platiti, to plaća država. Kada govorimo o drugim mjerama, to su ulaganja u infrastrukturu. Mi smo imali zajmove koji su izgradili stotine dobrih objekata, škole na svakom otoku, sportske dvorane, domove zdravlja, veće ambulante na manjim otocima, domove za starije osobe, vodoopskrbu, odvodnju, stotinjak uređenih luka za prijevoz, za privez trajekata, brodova da bi netko to danas, kažem ovdje onako olakonski, poništio nekom svojom dosjetkom ne bi li sebe učinio pametnim i važnim. To je napor koji država ulaže i nije beznačajan. Što nudi novi zakon? Nudi nam nadopunu da te mjere ostanu ali da još dodatno uvedemo ono što želimo, priča o pametnim otocima. Priča da koristimo tehnologije ali prije svega da koristimo znanja i europske fondove. Poseban operativni program u pripremi za hrvatske otoke sa drugim pravilima. Otoci su danas u jednoj skupini razvijenosti sa svih 51 lokalnom samoupravom. Imaju manje pravo na sufinanciranje i vrlo teško prolaze na svim natječajima koji se raspisuju. Ali posebna operativni program omogućit će nam da samo oni mogu koristiti određena sredstva po drugačijim pravilima. Što još dobivamo? U sklopu politike zbrinjavanja otpada, sa svih otoka odvozit će se otpad na kopno. Nema više odlagališta na otocima, grade se pretovarne stanice, reciklažna dvorišta, sortirnica i sva sva odlagališta otpada imaju se sanirati slijedećih nekoliko godina. To košta. I to država želi plaćati. Prijevoz sa Raba na centar za zbrinjavanje otpada Marinšćinu košta. Država je sprema sufinancirati 50% toga. Da li je to loša mjera? To je dobra mjera. Imamo mjeru da se na otocima konačno dozvoli eksploatacija mineralnih sirovina, zašto? Uzmimo cijene betona u Zagrebu i cijene betona na otoku. Razlika 100%. 550 kuna u Zagrebu, 1100 kuna na otoku, svakom velikom otoku u jeku najvećeg investicijskog ciklusa u turizmu. Vozimo to isto sa kopna duplo skuplje, ako nečeg imamo, imamo mineralnih sirovina na otocima. I niz drugih mjera koje nas kažem, jako uvjeravaju da je ovo dobar prijedlog, klub HDZ-a će ga podržati i priložit će još određene promjene do drugoga čitanja. Idemo na drugi klub zastupnika, to je GLAS i HSU, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom Evo pred nama je Prijedlog Zakona o otocima. Iz Vlade smo dobili 3 zakona, jedan zakon je o otocima, jedan o potpomognutim područjima, jedan o brdsko-planinskim područjima, idu tako redom i u raspravi. Kad sam malo listala te zakone, prvo što mi je palo na pamet, to je ono kad je premijer svojim ministrima ono što smo imali prilike čuti uoči ljetne stanke rekao, morate raditi, morate imat set zakona, pa smo mi sad dobili 3 zakona koja sve zajedno mogu okarakterizirati jednom činjenicom, oni su napisani na način kao bolje je biti mlad i bogat nego star i siromašan. Pa unutra je samo lista dobrih želja. Prije nego što počnemo malo o ovom Zakonu, u ovom trenutku u RH je najveći otok Slavonija. No međutim, o tome će vjerojatno prilike biti razgovarati negdje drugdje. I ovaj Zakon ima nešto dobro. Budući da imamo 602 što otoka što otočića u prilogu ovog Zakona ih imamo lijepo pobrojane, oni kojima će trebat da vidi gdje se koji nalazi u kojoj županiji, u kojoj općini ili u kojem gradu, imat ćemo prilike to vidjeti. Nema iskoraka, nema puta naprijed sve dok mi doživljavamo da su otoci trošak i sve dok se ponašamo prema otocima da su trošak, a ne da otoci mogu bit dodana vrijednost, da otoci mogu zaraditi, da sav taj trošak koji je u jednom startu trošak, na kraju će se, će donijeti dobit. Jednom prilikom, kad sam bila na nekakvoj edukaciji gore na sjeveru Europe, dakle u sjevernoj Njemačkoj, onda je bila rasprava o otocima i onda sam ja, naravno pod utjecajem sveg onog što je u RH govorila pa kao teško je, pa treba subvencionirat, onda su oni rekli, nećete napraviti ništa dok vi tako razmišljate o otocima. Svako ulaganje u otok će vam se vratiti. Svako ulaganje u otok je dodana vrijednost i tako treba razmišljati. I nisam slučajno državnog tajnika pitala što znače pametni otoci. Dakle, ono što Europa i neke druge stvari idu naprijed, .../Govornik se ne razumije./... znači da su oni djelomično samoodrživi, da se treba vidjeti koji je potencijal otoka, da se treba vidjeti u kojem dijelu se mogu međusobno povezivati i to treba u odredbi ovog Zakona razraditi, ali ono što je neusporedivo važnije, to treba primjenjivati. Imamo niz zakona koji su dobri, no međutim oni su često lista želja, a onda kad dođemo u stvarni život, onda u stvarnom životu vidite da je to malo drugačije i da tome nije tako. Stoga, ovaj Zakon u tom dijelu je relativno jednostavno napisan. Govori se o nekakvim stvarima, mi iz nekih drugih stvari koje dobivamo u raspravu u ovom Saboru možemo vidjeti što se zaista napravilo i učinilo. Ali ono što morate raditi, morate raditi iskorak. Iskoraci nisu isključivo administrativne prirode, iskoraci moraju biti i stvarne prirode. Ja ću se možda referirati na, kolega Borić tu kad je došao je svi koji misle drugačije, ne znam, ne smije misliti drugačije. Pa ljudi trebaju misliti drugačije. Da svi mislimo isto nema napretka. Treba misliti drugačije i zato je napredak od kad je čovjeka. Ima tu jedna odredba koja kad je riječ o eksploataciji mineralnih sirovina gdje je on rekao da je to izuzetno dobro. Niste ništa riješili ako ste htjeli omogućiti dodatnu eksploataciju na otocima. Ovdje vam piše da je eksploatacija mineralnih sirovina može biti sukladno prostornom planu. A prostorni planovi su definirani gdje i kako može, ako želite izbetonirat otoke, što nisam sigurna da želite jer onda više nemamo otoka, pa nam je sve ravno. Sukladno prostornim planovima i prije i danas, dakle to je od 2004. godine, vi možete na otoku imati eksploataciju koja je potrebna za potrebe to otoka, za izgradnju tog otoka. Ako su dodatna izgradnja, onda je pitanje da li može biti dodatne eksploatacije. Ja sam imala prilike u svom radnom vijeku sudjelovati u jednoj procjeni utjecaja na okoliš koja je bila na otoku Lastovu. To je naš najdalji otok. Dakle, to su oni .../Govornik se ne razumije./... otoci gdje je došao investitor, a kad je bila ta procjena utjecaja? Samo ću to u 3 rečenice ispričati da znamo o čemu govorimo. Dakle, u jednom trenutku je Italija znatno prije nego što je RH definirala na drugačiji način eksploataciju mineralnih sirovina. I imali su potrebu za dodatnim mineralnim sirovinama. Ne govorim o kvalitetnoj mineralnoj sirovini, nego govorim zapravo o nekvalitetnoj koja služi za izgradnju cesta. I na Lastovu se pojavio jedan investitor, koji je prepoznao da bi mogao tamo napraviti jednu malu teretnu luku. Tamo dođe trajekt, u blizini je bilo jedno brdo koje tamo je možda nekog nerviralo i on će eksploatirati to brdo, staviti kamen i voziti i Italiju. Ta procjena utjecaja na okoliš je bila dosta, ja ću reći, stresna i tako vrlo interesantna i tad smo imali samo jednu odredbu u zakonu i uspjeli smo da toga ne budu, zato što toga nije trebalo biti. Lastovo može imati eksploataciju za svoje potrebe. Ako je velika izgradnja na jednom otoku, onda treba vidjeti da li postoje kapaciteti na tom otoku, da se ne narušava vrijednost. Ono što svi koji se bave turizmom kažu slijedeće, razvijate na kulturnim vrijednostima i na prirodnim vrijednostima. Ali onda ako razvijate na račun prirodnih vrijednosti smanjujete vrijednost turizma. Jednako tako, apsolutno da ulaganje u otoke. Apsolutno da voditi računa da budu samoodrživi, apsolutno da pomagati otocima i to doživljavati da će vam se vratiti. Sve ono što ćete uložiti će se vratiti kroz neke druge stvari, kroz život na otoke, kroz turizam, kroz nešto drugo. Apsolutno da pomagati samoodrživost otoka. Apsolutno da koristiti sve metodologije koje su metodologije da otoci ostaju u svojim prirodnim i kulturnim vrijednostima onakovi kakovi jesu. Dakle, nikad ne treba se vraćati na staro jer to je nemoguće. NE možete i život ide naprijed, ali jednom devastacija je devastacija prostora zauvijek. Ja sam to u svojoj struci znala reći, napravite lošu kuću, nekom se sviđa, nekom ne sviđa. Krivo isplanirate cestu, devastirate prostor s cestom je trajna devastacija zauvijek. Stoga otoke treba doživljavati kao dodanu vrijednost. I ova zemlja to treba doživljavati kao dodatnu vrijednost i ulagat u otoke, da. Ali ajdemo vidjeti što i kao, ajdemo vidjeti gdje nam se to vraća. Vraća se i ja se tu ne mogu s nekim od kolega složiti, zaista otoci su, pojedini otoci su jedina mjesta u Zagrebu u RH gdje nemate pad stanovništva nego imate nešto i povećanje stanovništva. Naravno da svi otoci nisu u istoj situaciji, naravno da ih ne treba isto gledati i naravno da svaki otok treba gledati u onom dijelu u kojem on ima određene karakteristike. Ovaj Zakon se može smanjiti na nekakvih 30 članaka jer on je zapravo samo deklarativne naravi. Iza toga zakona idu niz drugih stvari koje treba biti i o kojima treba voditi računa. Mi smo na odborima vezano za ovaj zakon bili suzdržani, suzdržani bit ćemo tako i u glasanju iz jednostavnog razloga što kad radite propis morate vidjeti šta je novo u tom propisu, ne radite propis zato što je rekao premijer svim ministrima hoću iz svakog resora određeni broj propisa pa onda evo, onda ćemo brzo složiti neki zakon i ići dalje. Meni ovaj zakon sliči na to. Tu se otvara u ovom zakonu, recimo uzmite ovu odredbu kad je eksploatacija, kaže eksploatacija sukladno prostornog planu. Fair enough. Prostorni planovi definiraju kako, Zakon o prostornom uređenju definira kako to može biti i nema tu nekakve druge priče. Kad je riječ o otpadu jednako tako kaže poštivat će se drugi propisi. Pa naravno da će se poštivati neki drugi propisi, ali ono što treba funkcionirat, trebaju stvari funkcionirat, treba se redovito otpad sa otoka odvoziti i tu postoji još jedan problem, o kojem problemu mi rijetko govorimo. To su vam neuravnoteženo korištenje prostora. Vi imate relativno mali broj stanovnika, ja govorim dakle, imate otoke različiti su i teško je ujednačiti zajednički nazivnik staviti i vi tu imate određene potrebe cijelu godinu, a imate i neke druge potrebe, 3, daj Bože 4 ako se približimo 5 mjeseci u godini kada vam je pik, kada vam dolazi veliki broj turista, kada imate drugačiju potrebu za vodom, naravno da su i kapaciteti odvodnje drugačije, drugačije potrebe za električnom energijom i tu dolazi ova priča o pametnim otocima. Ja inače zaista volim i nove tehnologije i nekako zaista treba vidjeti što drugi iz okruženja, dakle meni je okruženje kad je riječ o otocima zemlje Mediterana, kad uzmete zemlje Mediterana onda tu možete uspoređivati sa Grčkom, ne možete se uspoređivati s nekom drugom zemljom koja nema taj problem. teško je uspoređivati kad je riječ o otocima Hrvatsku s Norveškom jer je apsolutno drugačiji problem. ono što mi imamo zaštitu obalne linije …/Govornik se ne razumije./… to uopće na sjeveru ne poznaje, oni nasipaju more, stvore određeni novi prostor i gotovo. Tu Tu trebamo vidjeti što te zemlje rade. I ono što u budućnosti treba, treba zaista, to nije deklarativno, samo održivost otoka, to treba biti prioritet, energetska održivost. Jer kao što često znam reći, klimatske promjene su činjenica, jednako tako su činjenica problem otpadnih voda, to vam je bazičan problem otpadnih voda i problem otpada. Problem otpada naravno da u sezoni, na otoku je znatno veći nego što je cijele godine i to treba pojačanom energijom radit i to trebamo biti svjesni i u tom djelu trebamo svoje aktivnosti i svoje djelovanje kad je riječ o otocima usmjeriti. U raspravi koja je malo bila kroz replike pa će se u tom djelu nastaviti i dalje. Život na otoku nije jednostavan, nije jednostavan jer mi svi koji dolazimo s kontinenta otoke gledamo u njihovim najljepšem svjetlu, gledamo kad je ljeto, kad ima puno ljudi, kad možemo doći i mi odemo. A ljudi na otocima ostaju cijele godine. Ja sam bila na Visu na nekakvom savjetovanju tjedan dan i dakle Vis je relativno velik otok, pristojno funkcionira, nakon tjedan dana mi se sve samo reklo. Dakle vi kad ste na otoku, da bi uopće došli do kopna i da bi osigurali svoje elementarne probleme, a elementarni problem može biti upala slijepog crijeva. Imate zaista niz problema i mi to znamo, zato je zaista važno da se kontinuirano ulaže, važno je da se kontinuirano vodi računa o svemu tome, da država otocima ne bude svojim otocima mačeha, nego da bude majka i da končano, ne samo kroz zakone, nego i kroz sve mjere i ostalo vidimo koja je tu prednost otoka? Mi cijelo vrijeme govorimo o svim ovim stvarima koje su evidentno problem i jesu problem, nema tu nikakvih tajni. Međutim taj problem možete napraviti u svoju prednost. Mislim da smo nakon 20ak i više godina došli u situaciju da otoke probamo doživjeti kao prednost, u tom smislu slažemo propise, ali u tom smislu djelujemo i na terenu. Propisi ne mogu biti idealni, oni mogu biti baš dobro napisani, zamislite kako je lijepa odredba, što ja mogu reći na odredbe eksploatacije mineralnih sirovina sukladno prostornom planu? nemam što reći. Vozi auto tamo gdje je ograničenje 70 na sat. Sve u redu. Samo je pitanje da se iza toga ne skriva nešto drugo, a ne treba se skrivati jer ako krenete sa eksploatacijom, ja ću isto završiti kolega Borić, ako krenete sa eksploatacijom mineralnih sirovina onda ćete uništit otok. Dakle ona uvijek treba biti umjerena kao i sve druge stvari koje trebaju bit. I ono što državni tajnik nije odgovorio, a to je kad razgovarate na razini regionalnih razvoja EU, zalagat se za smart city, za smart otoke, vidjeti koje su to mjere, vidjeti koje su to mogućnosti jer to je jedna od budućnosti naših otoka. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Nastavljamo sa kolegicom Sonjom Čikotić, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva. Pred nama je Zakon o otocima, prvo čitanje. Upravu za otoke ste osnovali sa velikim najavama. Sve te troškove, plaća i materijalnih rashoda treba i opravdati. I evo došao nam je u Sabor i Zakon o otocima. Otoci su izloženi trajnim i ozbiljnim prirodnim i demografskim poteškoćama. Usvojen zakon o otocima na vladi ne odgovara na demografske izazove s kojima se otoci suočavaju. Zakonom se ne osiguravaju cjelovita rješenja za život na otocima, nema stambene politike sa ciljem privlačenja novih stanovnika, a ako ćemo govoriti da se otoci trebaju i dalje razvijati zasigurno će trebati i novi stanovnici. Treba i zadržati postojeće. Za razvoj otoka nužne su investicije. O tome ste govorili na konferenciji za razvoj otoka, ali u Opatiji. Lako je gledati sa Opatijske rive otoke i misliti ne možete zakasniti na trajekt, imate hitnu pomoć, imate zdravstvene usluge, imate školstvo ali nešto je drugačije malo to na otocima. MOST pozdravlja svake pozitivne pomake u zakonima koji idu na korist građana a ovaj zakon moram tako reći, predstavlja listu želja i smjernice za neko novo vrijeme. ovdje objektivno ako pogledamo konkretne zakonske odredbe, najčešće je riječ o drugim sektorima koji trebaju osigurati određene stvari. Zakon uređuje tek manji dio konkretnih prava na otočane koji su propisana i važećim zakonom. Primjerice, prijedlog zakona propisuje otočanima pravo na pitku vodu, na povlašteni cestovni prijevoz, na povlašteni, na povlašteni javni pomorski prijevoz, pravo na povlašteni besplatni prijevoz mostova. Sva ova prava regulirana su i postojećim Zakonom o otocima te drugim propisima. Otočani odavno plaćaju karte u prijevozu trajektima i katamaranima po povlaštenim cijenama ili je javni cestovni prijevoz na otocima za njih besplatan pod određenim uvjetima. Zakon ništa bitno ne donosi novo za otočane a ni za otoke nije učinio dostupnim drugim građanima. Potrebno je učiniti otoke dostupnim svim građanima RH tijekom cijele godine i potrebno je to učiniti prije i kroz konkretne mjere za koje će biti osigurana financijska sredstva. Upravo to će biti pokazatelj koliko se ozbiljno misli i o otočanima. Prava koja su imali nastavit će ostvarivati i po ovom zakonu, uglavnom, ništa više i ništa manje. Prijedlog novog Zakona o otocima ujedno je i izrazito podnormiran i mnoge bitne stvari iz njega su izostavljene pa ćemo njegove krajnje učinke moći vidjeti tek kad se izradi nacrt, plan razvoj otoka te kad se donesu podzakonski propisi za provedbu ovog novog zakona. Osobito bode u oči uvođenje nove birokracije u kreiranju otočnih politika. Riječ je zapravo o novom zapošljavanju u vidu nečega što se zove otočni koordinator. Tko su to otočni koordinatori? Riječ je osobama, činovnicima i birokratima koji će se zaposliti temeljem ovog novog Zakona o otocima da bi koordinirali što planove i projekte na otocima, u suštini ništa novo, novo zapošljavanje u javnoj upravi, novi trošak bez konkretnog cilja ili očekivanog učinka. Svima je jasno da spuštanje ovakve zadaće poput koordinacije otočnih politika i planova i projekata na činovničku razinu nije primjereno. Politike, planove i projekte treba provoditi, nadzirati i koordinirati, oni koji su izabrani i odgovorni od građana i zato su već dobro plaćeni, znači u središnjem državnom tijelu. U konačnici, čitava stvar sa otočnim koordinatorima je jalov pokušaj da se nadomjesti nedostatak ambicije i hrabrosti za reformom teritorijalnog preustroja u državi pa i na otocima. Podaci iz novog Zakona o otocima jasno pokazuju administrativno teritorijalnu rascjepkanost otoka. Imamo situaciju da su otoci podijeljeni na 6, 7 jedinica lokalne samouprave što onemogućuje u bitnom jedinstveno planiranje i rješavanje otočnih problema. Vi ste očito svjesni toga jer i po drugim zakonima predlažete sporazume između županija jer znate i sami da županije ne mogu obavljati u punoj mjeri odluku odnosno obveze koje su im povjerene. A ovdje između jedinica lokalne samouprave predlažete iste takve sporazume. Da ovakav teritorijalni ustroj RH nije dobar ovim ste između ostaloga i priznali. Prije svega treba riješiti neriješeno imovinsko pravno stanje na brojnim otocima jer nije riješeno stanje pitanja zemljišnih knjiga a to su osnovni preduvjeti za gospodarski razvoj. Pravna sigurnost pretpostavka je za funkcionalno otočno gospodarstvo ali ne kroz program koji vi predviđate u zakonu, ne kroz rok od 2 g. od donošenja ovog zakona, to je potrebno učiniti puno, puno prije. Tu je uvijek i pitanje infrastrukture koja na mnogim otocima još uvijek nije primjerena a nalazi se pod sve većim pritiskom sezonskog turizma i turističke sezone. Činjenica je da naše otočke i priobalne općine moraju graditi infrastrukturu koja je glomazna i odgovara potrebama za ona dva mjeseca glavne turističke sezone kad se broj osoba ponegdje i udesetostruči. U ostatku godine, samo održavanje hladnog pogona takve glomazne infrastrukture izrazito je skupo a taj teret izgrađene infrastrukture održava se na troškove i mahom ih …/Govornik posljedica su naravno, visoki računi komunalnih usluga. Dodatno kad govorimo o komunalnim uslugama, hrvatski otoci imat će sve veće troškove povezane sa novom politikom upravljanja otpada, razvrstavanje otpada i njegov odvoz bit će bitno skuplji. Naprosto troškovi prijevoza otpada sa otoka bitno su viši nego na kopnu. Tu središnja država treba pronaći rješenje ali ne na način kako su stoji u zakonu d Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost članak 40., može sufinancirati troškove prijevoza već da jasno se propiše obveza o istome. Znači fond bi morao odnosno mora. Generalno, odavno je poznato da je život na otoku skuplji nego na kopnu a tu je prisutan i fenomen utjecaja turizma na cijenu svakodnevnih proizvoda, izražena sezonalnost turizma i njegova masovnost utiču na povećanje cijene svega a svi otočani ne žive od turizma stoga i pitanje koliko dugo naše otočno stanovništvo to može podnositi? Nužno je napraviti iskorak radi cijele Hrvatske pa tako i otoka i donijeti strategiju razvoja turizma sa jasnim i konkretnim ciljevima i mjerama, aktivnostima i onim najvažnijem, osiguranjem sredstava u državnom proračunu. Treba primijetiti kako se kapitalne stvari koje država može napraviti za naše otoke uopće ne uređuju Zakonom o otocima. Primjerice, digitalizacijom kompletne javne uprave mnogi bi otočani posebni oni koji se nalaze na izoliranijim otocima ili dijelovima otoka, konačno postali ravnopravni građani naše zemlje u pristupu administraciji a svoje bi uprave postupke mogli rješavati uglavnom od kuće bez potrebe da poduzimaju duga i skupa putovanja u administrativne centre. Osiguran je akcijski plan razvoja javne uprave koja je usvojila Vlada u 12. mj. 2016. g. a u 2. mj. je bez ijedne primjedbe Europske komisije on usvojen kako bi se moglo početi sa realizacijom projekata. U nacionalnom planu reformi ne stoje konkretni pokazatelji što se tiče same digitalizacije javne uprave nego samo stoji broj, sklopljen ugovor. A što se tiče energetske politike, pa ona je nužna, ona je nužna za sve krajeve RH da se građanima osigura samodostatnost odnosno samoodrživost. Vlada je na svojoj sjednici održanoj odbila Zakon o samoopskrbi električnom energijom odnosno Zakon o mikrosolarima, a time je Vlada poručila i zalupila vrata barem zasad, masovnoj proizvodnji električne energije i sunca kako bi građani od potrošača postali proizvođači. Danas Maribor ima više solarnih panela nego cijela RH. No Vlada je to odbila. Jedan od razloga koji je navela je bila zastarjelost tehnologije. Potrebno je učiniti, a o tome nema govora, zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge dostupnima, kroz dodatna ulaganja i osiguravanja potrebnog kadra na otocima. Konkretno, prema člancima Zakona o otocima. Zakon ne obvezuje Ministarstvo u donošenju programa, mjera kroz otočni godišnji program kako bi se ublažili nedostaci koji proizlaze iz specifičnog položaja otoka u odnosu na sjedište jedinica lokalne samouprave u čijem se sustavu nalaze. Točnije, u Zakonu stoji kako Ministarstvo može donijeti program mjera kroz otočni godišnji program. A ako može, onda znači da i ne mora. To zasigurno nije dobra poruka. Loši je smjer za kreiranje jedne ozbiljne dugoročne politike, stoga je nužno promijeniti riječ znači ne može, nego mora u čl. 9., st. Isto tako Zakonom su definirani otoci sa specifičnim položajem u čl. 10., st. 2. stoji kako Ministarstvo može donijeti program mjera kroz otočni godišnji program za te specifične otoke, ali ne stoji da mora. Nadalje, Zakon je nedorečen i ne rješava probleme, već ih samo prenosi nekoj drugoj Vladi čemu je jasno vidljivo na razvojnim pokazateljima za otoke. Umjesto navođenja konkretnih razvojnih pokazatelja za otoke stoji kako će točne razvojne pokazatelje i postupak vrednovanja popisati ministar pravilnikom. Čemu Zakon ako kroz pravilnike će se rješavati konkretna pitanja i to u roku od 180 dana. Isti članak je definiran, isti stavak je definiran znači člankom 12., st. 7. Zakoni trebaju biti konkretni i jasni, a ne obećavajući dokumenti. A da upravo je ovaj Zakon takav, ostavlja stvari nedorečenima, govori i činjenica kako se uspostavlja eto otočno vijeće, dok broj članova vijeća, djelokrug rada otočnog vijeća i način odabira opet propisuje ministar pravilnikom i zato opet ima 180 dana. Znači, to je 6 mjeseci od donošenja samog Zakona. Nadalje, uvode se otočni koordinatori, a njihov broj određuje se odlukom ministra i to u roku od 90 dana. Članak 19., st. 7. Nadalje, potiče se razvoj civilnog društva definiran opet kroz Pravilnik i to u roku od 90 dana. U Zakonu stoji kako otočni godišnji program se donosi na temelju nacionalnog plana i u skladu je sa planovima razvoja otoka te sadrži mjere, projekte, aktivnosti, a isto tako stoji da će nacionalni plan kojeg će donijeti Vlada na prijedlog Ministarstva donijeti se u roku od 12. mjeseci od nacionalne strategije. Znači, mi opet nećemo imati definiran smjer razvoja otoka. Povlašteno pravo na prijelaz mosta propisat će ministar pravilnikom i to u roku od 180 dana. Znači 6 mjeseci. Hrvatski otočni proizvod opet imamo način provođenja mjera i aktivnosti propisuje se u roku od 180 dana. Nesređene zemljišne knjige koče razvoj otoka i to ova Vlada opet rješava na način da prijenosi problem očito nekoj drugoj Vladi na rješavanje. Naime, predviđeno je donošenje državnog programa, sređivanja i usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima u roku od dvije godine od donošenja zakona, odnosno stupanja zakona na snagu. Kod gospodarenja otpadom, već sam rekla ranije, fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može sufinancirati prihvatljive troškove prijevoza otpada, a isto tako može sufinancirati izgradnju i drugih potrebnih elementa za gospodarenje otpadom. Ako može, onda i ne mora. Isto tako, zakon govori o potrebi donošenja državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora kojeg će Vlada donijeti u roku opet u dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Zaključno, novi Zakon o otocima otočanima je dobrodošao. Ali sa puno konkretnijim mjerama. Čak i ovakav neambiciozan plan neće zaživjeti odmah, već će se čitava stvar otegnuti do donošenja brojnih podzakonskih propisa i to za 180 dana ili čak godinu dana dvije godine. Mi znamo da podzakonski akti nisu dostupni nama saborskim zastupnicima da u ovome Saboru vodimo znači raspravu o njima. O njima se odlučuje na e-savjetovanju, ti i te prijedloge koji se daju na e-savjetovanju Ministarstvo može, a i ne mora uvažiti, a bilo bi dobro da zapravo definiramo što više stvari, da otočani znaju koja su to njihova prava, da gospodarstvenici koji žele ulagati na otoke znaju sa kojim potporama mogu računati. Neke ideje iz Zakon poput koordinacije jedinstvenih otočkih projekata i planova putem otočnih koordinatora nemaju nikakvu svrhu i osuđene su na propast. Zakon ide u obrazloženje poslova otočnih koordinatora, zamislite, a ne propisuje otočne razvojne pokazatelje. Opet će građani morati snositi plaće novih činovnika. Imate upravu u Ministarstvu, imate zaposlene u upravi, imate masu plaća, materijalnih troškova i tu ste u Saboru da branite Zakon o otocima za koji kažete da će donijeti pomak za otočane no demantiraju vas rokovi donošenja podzakonskih akata od donošenja Zakona. 180 dana, dvije godine. Demantira vas i činjenica da prema planu nabave Ministarstvo plaća vanjsku uslugu da vam izrade studiju i/ili analizu potrebnu za provedbu mjera novog Zakona o otocima i to za 150 tisuća kuna. Nadam se da ćete do drugog čitanja konkretizirati mjere ove predviđene može zamijeniti u mora, te drastično smanjiti rokove za donošenje podzakonskih kata. Isto tako pozivam Vladu da proglasi isključivi gospodarski pojas u svrhu zaštite ribara, turizma RH jer nam je izrazito važno da zaštitimo Jadransko more i da kontroliramo ekologiju, znači zaštitu našeg mora kroz ekologiju, te da zaštitimo gospodarski interes RH kroz riblji fond. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Nastavljamo s Klubom zastupnika. Kolega Milorad Batinić, Klub zastupnika HNS-a. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, pomoćniče, kolegice i kolege. Raspravljajući u Saboru Izvješće o učinku Zakona o otocima prethodnih godina uočeni su pozitivni trendovi. Tako prema popisu iz 2001. u odnosu na 2011. mislim da je porast stanovnika negdje za 7 tisuća i 500 što je neki omjer nekih 6% što je daleko više nego što je prosjek u RH što govori da dosadašnja provedba zakona postojećeg, prvi je donesen '99. da su ipak učinili određene pomake i dali određene učinke. Gledajući ovaj zakon mi u klubu HNS-a smatramo dobrim poboljšanjem i podržati ćemo ga kao takvoga, imamo neke primjedbe i prijedloge koje ćemo iznijeti u raspravi i vjerujem da nisu u tolikoj mjeri komplicirane za prihvatiti da se korigira i da će zakon biti svakako prihvaćen i ovdje u Saboru. Naime cilj zakona izjednačiti uvjete života građana koji žive na otocima, s nama koji živimo na kopnu. Tu imamo nekoliko dionika, od lokalne samouprave, regionalne, nacionalne. Ovaj zakon uglavnom u velikoj, najvećoj mjeri propisuje ono što čini država za građane koji žive na otocima. U samom izvješću i u analizama kada se pogleda bilo bi vrlo interesantno usporediti koliko lokalna i regionalna samouprava potiče razvoj svojih otoka jer iz samih rasprava prethodnih godina moglo se čuti i određeno nezadovoljstvo valorizacijom od strane regionalne i lokalne samouprave određenih područja otoka na svojem administrativnom području. Mislim da tu ne bi trebalo biti nekih većih razmimoilaženja ali naprosto vjerujem da praksa govori nešto sasvim drukčije. Čitajući zakon u cjelini i pogotovo kada čitate i propisane mjere koje su praktički po proračunskim stavkama izračunate i financijski. Zakon metodološki gledano je sadržajan, kvalitetan i tu se u konačnici nema što puno niti dodati, niti oduzeti. Ono što bih želio ukazati na ovaj odnos lokalne, regionalne i nacionalne razine da tu očito i nema u dovoljnoj mjeri one sinergije koja bi mogla polučiti daleko kvalitetniji rezultat. Ono što je otočanima, ja ću kao kontinentalac sagledati i pokušajte si stvoriti jednu vizualnu sliku, vizualizaciju da naprosto otoke pokušamo pripojiti kopnu, da ne moramo trajektom ići, da ne moramo graditi mostove itd.. I što nedostaje otocima tad? Da li imamo sličnih takvih specifičnosti i na kontinentu? Jer bilo je dosta je govora bilo i prethodnih godina zašto se plaća trajekt, zašto se njima, zašto se oslobađaju ovoga, onoga. Znači nedostupnost, nedostupnost. Postoje određene prednosti života na otocima. Međutim isto ne smijemo zanemariti jednu drugu stvar, otok živi punim plućima 3,4, 5 mjeseci. Ostalo doba godine imao sam priliku biti i u zimskom periodu pa moram priznati, ne bih htio nikoga uvrijediti ali djeluje malo i sablasno, malo i sablasno. Pokušajmo se staviti u ljeto, dođemo na otok, divno, krasno, puno ljudi, sve cirkulira, naprosto prenapučeno, međutim dođite u zimi, koji je to osjećaj, to treba doživjeti. Ono što je bitno dostupnost, znači prijevoz, trajekt, dostupnost vodoopskrbe što je predviđeno, električne energije, zdravstvo, školstvo. To su određene specifičnosti koje moramo razumjeti i moramo kao takve prihvatiti i uvažavati razlike. Puno puta me znaju pitati pa područna škola tamo na otocima ima jednog đaka, ima dva đaka, ima 10 itd., ali to su specifičnosti. Da li, predškolski odgoj isto tako, naprosto to nema cijenu. Ako želimo, ove pozitivne trendove koji su se, između dva popisa stanovništva desili, ako želimo do sljedećeg popisa također vidjeti pozitivne trendove, onda naprosto ovakva politika se mora nastaviti provoditi i dalje. Ovaj zakon puno govori što je svakako pozitivno o samoodrživosti. Ja bih rekao više geografske, teritorijalne samoodrživosti pa su predviđene i eksploatacija mineralnih sirovina. Razumijem i što su neke kolegice i kolege raspravljali da će uništiti otoke itd.. Kad pogledate samo investicije koje se provode a veliki je potencijal investiranja u smještajne kapacitete, dosta građevinskog materijala na neki otok. Imao sam prilike, moja sugrađanka ima korijene sa Visa, išla je obnavljati obiteljsku kuću, kada sam čuo cifre, ljudi, to je u najmanju ruku kao da gradite usred Londona. To je specifičnost, to je specifičnost. Znači dok nešto ne doživite vrlo teško možemo prihvatiti određene razlike uspoređujući s onim gdje mi živimo. Nadalje, veliki problem je i tradicionalna, tradicionalno neke grane, privredne, gospodarske ili kako hoćete od ribarstva, od voćarstva, poljoprivrede koja je prije bilo puno zastupljenija na pojedinim otocima nego je danas. A jednako tako i kada govorimo o stočarstvu problem invazivnih vrsta divljači koje naprosto rade ogromne štete na stočnom fondu na otocima. I mislim da je tu u članku 38. bi trebalo možda preciznije ili jasnije definirati invazivne vrste. Naime, članak 38. koje su definirane posebnim propisom, kao invazivne strane vrste na način i u skladu s tim propisom. Naravno lovno gospodarska osnova je ta koja propisuje, međutim, da li bi možda trebalo dodati invazivnom vrstom radi razumijevanja na otocima? Moramo biti svjesni činjenice da na pojedine otoke, da su unesene invazivne vrste, namjerno, ciljano, od divljih svinja, od lopotara, od muflona naprosto to je nešto što nije u skladu sa onim što je bilo da pojednostavljeno kažem. Velim tu bi volio ako bi se moglo preciznije definirati, da se te invazivne vrste odnose na otoke o kojima govorimo. Jer invazivne vrste, kada govorimo o lovno gospodarskim osnovama, generalno gledajući, ove vrste koje sam spomenuo, one se ne tretiraju kao invazivne vrste, da ne bi se doveli u poziciju, recimo divlja svinja nije invazivna vrsta. Iako lovno gospodarskom osnovom možda nije propisano. Čisto radi pojašnjenja i radi preciznijeg definiranja stajališta. Što se tiče otpada, također. Što se tiče gradnje, sanitarnih kanalizacija, to su određene specifičnosti. Pa nećemo otpad, naravno, uz maksimalnu oporabu otpada, od odvajanje, isto treba vidjeti, što je racionalnije, što je prihvatljivije i troškovno i fondu, odnosno, državi koja financira, da li odvoženje toga otpada ili oporaba na samom otoku ili za jedan dio. Naravno, ako se otpad zbrinjava po propisima, onda ne može biti problem niti vizualni niti ekološki. Održivost otoka, u smislu osnovnih, ključnih elemenata za život. Voda el. energija, zdravstvo, školstvo. To je nešto, što ne smijemo propitivati, ukoliko želimo da se trendovi pozitivni, demografski nastave, ne smijemo propitivati cijenu koštanja. Ne da ne bi izazvali revolt samih otočana, nego naprosto mislim da kao Sabor, Sabor, kao saborski zastupnici, da nam je to odgovornost i da moramo podržati ovaj prijedlog zakona, naravno uvažavajući i neka druga razmišljanja, da li ga treba sadržajno dopuniti sa određenim mjerama. Međutim, vrlo jasno je propisano i izrada programa, određenih podzakonskih akata koje ja vjerujem da će dati odgovore na ova pitanja. Još jednom Klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala vam. Sljedeći je u ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nisam u tekstu zakona uspio pronaći odredbu da li ostaje da jednom godišnje Hrvatski sabor raspravlja o izvješću o učincima provedbe Zakona o otoku. Ako je moja omaška u redu, ako nije, stavite to u tekst za drugo čitanje. Jer, to je bila prilika, da se jednom godišnje, hrvatskoj javnosti, kroz raspravu u Hrvatskom saboru, skrene pozornost na specifičnosti i problematiku života na otocima i te rasprave su uvijek bile konstruktivne, u pravilu, lišene dnevno političkih problema i učvršćivale su nas u stajalištu da postoji zajednička želja da se prema tome, posebnom dijelu RH vodi jedna politika koja ide za dobrobit građana koji žive na otocima. Činjenica je da je ovaj zakon već na snazi 20 g. dakle, od 1999. g. i nesumnjivo je da treba određena osvježenja, određene inovacije i u tom smislu, mi ćemo u prvom čitanju podržati namjeru vlade da donese novi Zakon o otocima, a što se tiče stava o konačnom prijedlogu zakona, o njegovom samom konačnom usvajanju, to ćemo odlučiti, kada vidimo kakva će biti rješenja u konačnom prijedlogu zakona. Ovo je prilika najprije, da se osvrnem na nešto što je aktualno, to su 4 stvari, prvo apsurdna situacija sa stanjem u općini Lastovo, koja j blokirana, zbog navodno nekog duga, koji je već plaćen prije 8 g. Dakle, općina je paralizirana i molim i županiju i ministarstvo da učini, nešto da se takva apsurdna situacija izbjegne. Dakle, Lastovo je najudaljeniji, naseljeni Jadranski otok, općina koja obuhvaća taj otok, općina koja je čak po ovim indeksima, skoro u najvišem stupnju razvijenosti i svi znamo da to baš i nije tako. I općina je otoku je suočen sa velikom depopulacijom. Drugo pitanje je helikopterske službe hitne pomoći. To je nešto što je bilo uspostavljeno, što također više ne funkcionira i nešto što treba vratiti i riješiti riješiti onako kako je bilo prije. Treće je, nerealan indeks razvijenosti, općine, grad, jedinice lokalne samouprave na otocima, koje ih onemogućavaju u apliciranju sredstava za EU fondove, također gubitak sredstava za kapitalne investicije poreznom reformom, a s druge strane potrebno je odgovoriti sve većim izazovima broja gostiju, gostiju, zahtjeva turizma koje se ima u ljetnim mjesecima. I četvrto, pitanje je što država želi da bude na otocima, naime naime nisu ni baš otočani homogeni u svojim zahtjevima. Oni koji su tamo rođeni i žive, žele naravno da se otoci i razvijaju na jedan način koji će ih približit životu na kopnu, a s druge strane postoji određeni broj građana na otocima koji žele svoju starost provesti na otocima, a rođeni su izvan njih i naravno da njima odgovara određeni mirniji život i nisu baš entuzijastični po pitanju nekih po pitanju nekih razvojnih projekata. Ali to je opet stvar građana u jedinicama lokalne samouprave. Na otocima da onda putem izbora svojih predstavnika i lokalnih vlasti i odrede smjer u kojem žele da se ta jedinica lokalne samouprave razvija. Što nam nudi ovaj zakon? On se u nekim svojim člancima poziva na određena prava. Dakle želi definirati ciljeve, jedan cilj je održivi razvoj koji je definiran u članku 20 deklaratorno. Drugi cilj je poticanje zadrugarstva na otocima deklaratorno, članak 23. Treći cilj je poticanje razvoja civilnog društva na otocima deklaratorno. Planira se i donijeti nacionalni plan razvoja otoka koji ima nekoliko posebnih programskih područja: prometno povezivanje, vodoopskrba i odvodnja, gospodarski razvoj i poduzetništvo, demografska obnova, poljoprivreda, ribarstvo i lovstvo, gospodarenje otpadom, zdravstvena zaštita i razvoj tele medicine, elektroničke komunikacije mreže velikih brzina, zaštita prirode i okoliša, kultura i očuvanje kulturne baštine, predškolski odgoj, OŠ i SŠ obrazovanje i znanost, čista energija, energetika, obnovljivi izvori energije, ublaženje i prilagodba klimatskim promjenama, socijalna skrb, razvoj civilnog društva, turizam, stambeno zbrinjavanje, zaštita i korištenje malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića. ova programska područja koja su označena slovima pa onda od a do r, samo slovo a i slovo r, prvo i zadnje su specifičnosti otoka. Dakle prometno povezivanje to je nesumnjivo najveća specifičnost i drugo je zašto je korištenje malih i povremeno nenastanjenih otoka i otočića. Dakle nacionalni plan razvoja otoka u svim ostalim segmentima treba pratiti nacionalni plan razvoja države s određenim regionalnim specifičnostima i vidjet ćemo što će to biti. Sljedeće se govori o planu razvoja otoka, zatim otočnom godišnjem programu, otočnom razvojnom sporazumu itd. dakle zakon propisuje da će se nešto od toga donijeti, ok. Nije puno daleko bio ni sadašnji zakon. E kad se govori o otočnim pravima, tu se već malo detaljnije razrađuju specifičnosti otoka pa se govori o prava u sustavu javnog prijevoza, kao što je pravo na povlašteni javni pomorski prijevoz, pravo na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz i pravo na povlašteni prijelaz mosta. Uvodi se u zakon čini mi se otočna iskaznica, što je mislim da bi trebalo to dopuniti sa mogućnošću e osobne iskaznice jer se povlašteni prijevoz ostvaruje temeljem odredba o prebivalištu, a u pojedinačnoj raspravi ću se nešto više osvrnuti na samu činjenicu kako ja mislim da bi trebalo regulirati povlašteni povlašteni prijevoz na otoke. Također govori se o pravu na pitku vodu i izjednačavanju cijene pitke vode na otoku sa cijenom na kopnu. Govori se o gospodarskom razvoju otoka, o hrvatskom otočnom proizvodu, o poticanju konkurentnosti, nešto se govori i o divljači i invazivne strane životinjske vrste na otocima što je posebno važno na sjevernom Jadranu, o eksploataciji mineralnih sirovina na otocima i gospodarenju otpadom na otocima, ali sve te teme koje su naznačene govori se pazit ćemo na to i ministarstvo će o tome nešto donijet ili jedinice lokalne samouprave. O čemu se ustvari radi? To je najbolje opisano u prijelaznim i završnim odredbama u člancima 47. i 48. Dakle mi ustvari ovo bi se više moglo nazvat deklaracijom, nego zakonom, ali dobro. Dakle u članku 47. govori se da će vlada donijeti, odnosno ministar u roku od 180 dana mora donijeti u članku 47. da će donijeti jedno desetak pravilnika, znači iz članka 6. stavka 4. znači ovaj zakon ima 50 članaka, a u jednom stavku jednog članka govori se da će ministar donijeti 10, odnosno 11 pravilnika koji će biti nekoliko puta opsežniji od samog zakona. Zatim će ministar donijeti odluku iz članka 19. stavka 7 pa će vlada donijeti nacionalni program razvoja otoka u roku od 12 mjeseci od donošenja nacionalne razvojne strategije. Kad? Zatim će vlada donijeti državni program zaštite i korištenja povremeno nenastaljenih otoka u roku 2 godine pa državni program usklađivanja, sređivanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima u roku od 2 godina pa će ministar poduzetništva donijeti program iz članka 23 pa će drugi ministar donijeti program iz članka 24 pa će planove razvoja otoka donijeti sva predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u roku od 180 dana. Dakle zakon koji ima nekoliko listova pratit će pravilnici koji neće moći stati do visine ove govornice. Prema tome ovo je dakle jedan mali korak u nečemu za što možemo ili ne moramo vjerovati da će u konačnici završiti dobro. Također tu se govori o provedbenim propisima koji ostaju na snazi, njih je nekoliko i prema tome da zaključim. Obzirom da smo svjesni da postoji potreba donošenja novog Zakona o otocima, klub SDP-a će u prvom čitanju, kao načelno stajalište da treba donijeti novi zakon, podržati ovaj zakon. Nadamo se da će Vlada u drugom čitanju biti nešto konkretnija, da će u odgovorima na primjedbe koje po Poslovniku Sabora mora napisati, da ćemo dobiti neke odgovore na ova pitanja i također nadam se da ćemo imati prilike i ubuduće raspravljati o izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem. Hvala kolegi Arsenu Bauku. Time smo i završili rasprave u ime kluba zastupnika, nastavljamo sa pojedinačnim raspravama. Prva pojedinačna rasprava, kolega Željko Jovanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo drago mi je što iza kolege Bauka tako da mogu u biti skratiti svoju raspravu, ne ponavljati sve ono što je on rekao. Ja ću se fokusirati na onaj dio o kojem sam govorio već i kroz repliku na samom početku a tiče se problema alohtone i autohtone divljači na otocima koji je izuzetno ne kvalitetno riješen u ovom zakonskom prijedlogu. Postoji apsolutna suglasnost, spomenut ću samo Otočni sabor,

puno, puno neusporedivo gori od staroga zakona koji je u članku 13. rješavao pitanje zabrana unošenja divljači koja od prirode ne obitava na otoku, koncesiji i zakupu lovišta gdje je to navedeno daleko kvalitetnije od sadašnjeg najnovijeg teksta, to je prije bio članak 37., sada je članak 38. koji zapravo ni na koji način ne rješava probleme invazivnih stranih životinjskih vrsta na otocima. Ja sam rekao danas i na početku ove rasprave da je to veliki problem na otoku Cresu, Lošinju, Krku, da na otoku Cresu trenutačno ima 5 puta više divljih svinja nego što ima ovaca i da te divlje svinje stvaraju ogromni problem lokalnom stanovništvu. Prema tome, mogao bi sada ovdje nabrajati, čitati i citirati literaturu koja objašnjava što je to invazivna vrsta, što je to autohtona, što je alohtona divljač, međutim neću, nema potrebe. Dakle, gospodo iz ministarstva, vi ste dobili sve primjedbe koje su došle iz Primorsko-goranske županije, sa otoka Cresa, otoka Lošinja. Ministar turizma dolazi sa malog Lošinja, ministar prometa dolazi iz Novog Vinodolskog, vjerujem da će imati sluha i da će uvažiti naše primjedbe i u potpunosti drugačije riješiti aktualni članak 38. budući on ne rješava ogromni problem koji na otoku Krku, Cresu, Lošinju imamo sa invazivnim vrstama što je apsolutno neopravdano, a vi me gospodo iz ministarstva demantirajte, da sa ovim prijedlogom zakona zapravo se Zakon o otocima podređuje Zakonu o lovstvu i ide se na ruku i pogoduje interesu jedne male skupine konkretno, lovaca. Prema tome, molim vas, još jednom razmotrite primjedbe koje se tiču članka 38., pročitajte još jednom stari zakon u kojem je to bilo i bolje riješeno i nađite rješenje koje će biti u interesu žitelja otoka Krka, Cresa i Lošinja. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege, danas govorimo o Zakonu o otocima, o prijedlogu u prvome čitanju i dobro je što je prvo čitanje. Napomenuo sam maloprije u ime kluba da mi je žao što ovdje nije resorna ministrica koja se više bavi hoće li Marko Perković Thompson pjevati u Vukovaru na prosvjedu nego sa projektima i sa ovim zakonom koji je značajan za prema popisu, 128 000 ljudi koji žive na otocima a da je krenuti od kuće do kuće na otocima, zasigurno nemamo ni taj broj stanovnika koji žive na otocima. Činjenica je da Hrvatska mora voditi prema tim područjima posebnu politiku i da zakonima koji moraju biti ovdje predlagani, moramo utjecati na to da ljudi imaju jednake ili barem slične uvjete kao što imamo u gradu Zagrebu. To će biti i u budućim zakonima, u slijedećim zakonima koji budu slijedili i za brdsko-planinska područja i za područja, potpomognuta područja gdje imamo znači 80% teritorija RH. Kad govorimo o problemima odmah krenemo od tih činjenica da je demografski opušteno područje. Znači nad tim područjima imamo uglavnom starije i imamo jednostavno tu turističku sezonu gdje znači dolaze ljudi sa srane i gdje jednostavno resursi, potencijal područja otoka se koriste i zato imamo velike prihode u proračunu RH. I apsolutno tim ljudima ništa ne vraćamo. Ili vrlo malo vraćamo. Možemo krenuti od svega. Pa npr. koncesije. U mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji najbolji primjer je bio koncesija na otoku Braču, tj. točnije Zlatni rat jednostavno niti lokalna samouprava niti ljudi koji žive apsolutno nisu imali ništa nego onaj koji je imao člansku iskaznicu HDZ-a i to je dokazano i zbog toga je odustao župan Ževrnja, tadašnji kao kandidat za župana. I tako sve koncesije. To je ogromno bogatstvo i potencijal koji se ne vraća tim ljudima. Sav taj novac u tim netransparentnim namještenim koncesijama odlazi u nečije džepove, gdje žive da li žive u Zagrebu, u Irskoj, ti ljudi, u Njemačkoj, tko su ti, tko je dobio te koncesije, kome je bila namijenjena, naravno u stranačkoj oligarhiji i vrhu stranaka, ne svih ljudi naravno, svi imaju pravo biti članovi stranke, ali je činjenica da je to neravnopravno. E, onda se pitamo šta je sa brodskim linijama? Pa tko će živjeti na otoku gdje nemamo osiguran brodski prijevoz do škole, do fakulteta, hitnu pomoć nemamo organiziranu, a odvojeni ste od kopna. Naravno nitko. 18% BDP-a RH dolazi iz turizma, a velikim dijelom s područja otoka. I mi sad ovdje 2018. raspravljamo o politici tj. o Zakonu u kojemu nema apsolutno niti jedna mjera. Ovo je trebao biti cjeloviti Zakon, od demografske politike, prometa, do svih ministarstava, energetike. Ovdje spominjemo problem energetike. Pa evo, MOST je dao bio, pa je bio zabranjen ovdje da prikažemo film rješavanja problema energetike kojega je kolega Ante Čikotić i predložio sa svojim timom i poslije ga je i prezentirao ovdje, vrlo malo je saborskih zastupnika došli. Mikrosolari koji bi riješili problem energije tim ljudima da imaju A imamo sunce. Kad govorimo o predstavnicima, o drugim problemima. Kad govorimo o cijeni karte. Pa koliko uzmemo otočanima, zašto bi uopće bila otočanima koji žive na otocima uopće bilo plaćalo tu kartu? Zašto im ono što se iz Dalmacije, Istre, otoka, područja koje imamo iz drugih županija od Prevlake do Savudrije, svim otocima koje imamo ne bi to vratilo barem kroz besplatan prijevoz ljudima sa otoka? Poljoprivreda. Vrlo bitna je poljoprivreda na otocima. Ali reći ću vam sad jedan primjer. Bio sam prije nekoliko dana, to sam napomenuo na otoku Pagu, Gorice zove se, malo mjesto gdje imamo više od 20 OPG-ovaca koji se bave sa proizvodnjom, eko proizvodnjom paškog sira, uzgoja ovaca i janjaca. Paški sir je brand. S tim se u Parlamentu u Briselu i Plenković dok je bio u Briselu u parlamentu hvalio sa Paškim sirom. Pa nećemo dozvoliti valjda da nam se pretovarna stanica za mješoviti otpad, nerazvrstani otpad radi točno gradi u područjima te škrte zemlje gdje raste kadulja, ljekovito bilje, gdje pasu te ovce. I ljudi jedino što od toga žive. I pretovarna stanica u .../Govornik se ne razumije./... mjesta. Ali nema tu puno birača i naravno da je tu najlakše staviti. Lako ćemo mi za tih 20 OPG-ovaca, sa 4-5 tisuća ovaca koji koji druže ti OPG-ovci, koji proizvode sir, umjesto da potičemo te ljude i čak ti OPG-ovci su dobili i sredstva iz EU fondova. Prosvjeduju i danas ti ljudi. će ispred Zadarske županije prije skupštine, s ovcama. Ostavit će ih županu Longinu da ih on čuva po zadarskim ulicama. Mi govorimo ovdje o Paškom siru. Kolega Boriću, ili gradonačelnik Paga, nije uopće bitno o kome se radi jer svih načelnika i gradonačelnika s tog područja. I tako cijelom površinom i na svim otocima, a mi Hrvatska smo kao država bogati i prepoznati po otocima. Voda. Spomenuo sam. Imamo rijeke. Ja živim na području od Krke u Dalmatinskoj zagori do Neretve. do Neretve. I upitna je dostava vode tim ljudima. Moraju je plaćati po posebnoj cijeni. Dok u isto vrijeme na otocima i našem području, naravno, ne plaća .../Govornik se ne ni nitko ne plaća im ništa zato što se pogoduje tim ljudima, a iz tih sredstava bi bilo rješenje. Najbitnija je ekologija i zbrinjavanje otpada. Ali ovdje bi još jednom naglasio. Očuvajmo proizvodnju na otocima, to je najbitnije. to je najbitnije. Poljoprivredna proizvodnja će očuvati te ljudi, a najbitnije i ono što RH ne smije voditi suverenu politiku, proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Ja sam tražio tematsku sjednicu u Splitsko-dalmatinskoj županiji tj. Klub MOST nezavisnih lista i u svim županija primorskim, uz more. Oni kažu da je to nepotrebno raspravljati na području županija. Pa ljudi, proglašenje isključivog gospodara štiti riblji resurs, našega ribara na svakom otoku i priobalju, a pogotovo na otoku, a ne da nam strane flote talijanske, poglavito iz Italije milijarde kuna ulovljavaju ribe i prodaju kao dodatnu vrijednost na području, u našim vodama. Ali nemamo hrabrosti to proglasiti već 20-ak godina. Onda smo trebali ući u EU, pa nismo smjeli, pa smo moramo uhititi, locirati, transferirati sve generale da bi se dodvorili EU, sad se moramo dodvoravati Vučiću zbog EU. Mi smo potpisali, kažu. Da. Potpisao je i Orban bio i Mađarska. Potpisali da će prodavati svoje zemljište s EK kad uđu u EU nakon nekoliko godina poljoprivrednog. Napravio čovjek referendum, Mađari izglasali da nema prodaje poljoprivrednoga zemljišta. A u RH prodajemo sve. Otoke, našu, u našim vodama dozvoljavamo da se radi što hoće, ispuštaju se balastne vode gdje se god žele, imamo mrlje veće od grada Splita na područjima našega Jadrana, nego samo nas strujanje spašava, što te mrlje koji su ekološki, dolaze na područje …/Upadica Hajdaš pozivam da dođe ovdje ministrica, da se bavi sa otocima i potpomognutim područjima, a ne hoće li Thompson pivati na prosvjednom skupu u Vukovaru. **Hajdaš Dončić, Siniša Sljedeća rasprava, molim vas kolega Bulj, polako, dobro polako. Molim vas, nastavljamo s pojedinačnom raspravom, sljedeća prijava je kolega Branimir Bunjac, kojeg nema, pa onda nastavljamo sa kolegicom Grozdanom Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Za razliku od nas, koji smo i koji živimo na područjima, gdje je, gdje su otoci sastavni dio jedinice lokalne samouprave, mnogi ovdje to niti ne znaju, da su se problemi otoka i tada morali i u prethodnom razdoblju i našem stanovništva na otocima itekako rješavati. Kada pogledamo da u Hrvatskoj imamo 51 jedinicu lokalne samouprave na otocima a 8 jedinice lokalne samouprave koje su nadležne za otoke, između ostalih to je npr. i grad Zadar, odakle ja dolazim, koji u svom sastavu ima 8 otoka i gdje je jako teško bilo organizirati i postići jednakost tog građanstva i stanovništva sa ostalima, onda ovaj prijedlog zakona, itekako mora biti dobrodošao, da ga svi prihvate i priznaju da je on itekako iskorak naprijed, u odnosu na ono kako je bilo do sada. Naime, znate i sami, da je na otocima vrlo malo stanovnika, pa je onda u skladu s tim, ovdje mjenjano, da u odnosu na zakon, koji regulira veličinu jedinica, a a to je zakon o regionalnom razvoju, ovdje su se te veličine morale, odnosno gustoće smanjiti na 2000 stanovnika, da bi u skladu sa člankom 26. to bilo to bilo moguće. I svakako da je osnovni problem, kako tom stanovništvu omogućiti što lagodniji život, pogotovo u onom razdoblju, kada je to zimski period, a ne samo ljeto kada mislimo da je sve na otocima divno i krasno. Da, problem je i vode i otpada, problem je i prijevoza, problem je i studenata i učenika, problem je, postoji i kod brige o starim i nemoćnim osobama, dakle, sve su to problemi koje tišti otoke. Mi smo imali slučaj da recimo, za stare i nemoćne, iako smo imali program pomoći njege u kući, za neke otoke, nismo mogli dobiti uopće osobu, na otoku, koja je bila spremna to raditi. Dakle, to su one stvarni životni problemi koje je trebalo rješavati i treba rješavati i koje ovaj zakon isto tako predviđa sa puno stimulacija. Kada kažemo odlagalište otpada, pa evo, primjer je zadarsko Diklo, koje „zahvaljujući„ onima onima ministrima koji su zakomplicirali živote nama, da bi se odlagalište otpada, odnosno, centar za gospodarenje otokom, Biljane Donje dogodilo, mi još uvijek otpad zbrinjavamo u Diklu. I sav otpad dolazi na područje Dikla, odnosno, samo grada, gdje nisu stvoreni niti omogućeni uvjeti, da bi se kvalitetno zbrinuo taj otpad, odnosno, to nije cjelovito rješenje. Dakle, još uvijek nije počela izgradnja, iako 10 g. postoji problem i sam projekt centra za gospodarenje otpadom u Biljanjima Donjim. Cijena vode je isto tako ključna kod otočana, jer u prijašnjem sustavu, je kroz fond se rješavao problem dostave te vode i sa ovim zakonom, vidim da je u pojedinim da postoje iskoraci, gdje je omogućeno da se vode, da je 45 kubika čini mi se, je odobreno za prijevoz koji se subvencionira, s tim da je 5 kubika po domaćinstvu je je to mjesečno. Znači da to je cijena jednaka cijeni vodoopskrbnog područja kojemu pripada. Kada govorimo o cestovnom i javno otočnom prijevozu, onda ovdje su spominjali neke kolege da treba biti sve besplatno. Pa mislim da je na ovaj način kako je u zakonu predviđeno, da je besplatan javni prijevoz za kategorije djece do 8 g. starosti, učenika i studenata, umirovljenika, otočana, starijih od 65, osoba s invaliditetom, isto tako, učenika i studenata koji se školuju, odnosno studiraju na otoku i korisnici domova za starije i nemoćne osobe na otocima. Dakle, subvencionira se veliki dio populacije a svi ostali zapravo cijene svim ostalim građanima na otocima i mještanima ne mogu biti veće od cijena prijevoza na kopnu što je jako važno. I taj je dio ponovno subvenicioniran kroz neki institut pomoći pomoći i subvencije kod pojedinih ministarstava što je vidljivo i iz samog zapravo prijedloga ovog zakona. Dakle, važno je reći da zakon koji je prethodio ovome, koji je imao izmjene i dopune dogodio se zadnje 2006. godine što kada pogledamo koji je vremenski odmak od tada da se nije od tada ozbiljnije nitko zabavio otocima. I evo, sada sa ovim zakonom i još ova dva zakona zaista možemo reći da se razmišlja dugoročno o tome na koji način zapravo sve ključne probleme otoka i otočana riješiti na kvalitetan i pravedan način. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Kolegica Sonja Čikotić. Izvolite. Poštovana kolegice, u svom izlaganju govorili ste da je plan gospodarenja otpada donesen, zakomplicirao otpad sa novim načinom razvrstavanja, govorili ste o Biljanima Donjima. Govorili ste da je jedan, da izgradnja još uvijek nije počela, pa čeka se, da da se provede javna nabava, čeka se već godinu dana da se provede javna nabava. A isto tako govorili ste da 10 godina postoji projekt. Da, postoji projekt 10 godina, o tome zašto nije riješen i zašto nije napravljen a novi plan gospodarenja otpada kakav je predložio MOST-ov ministar Slaven Dobrović, je zapravo europski način uvođenja kružnog gospodarstva i odvajanja otpada. I naravno da se išlo u smanjivanje centara za gospodarenje otpadom jer su se oni, sada se pokazuju i Piškornica i ostali da su neodrživi. **Perić, Grozdana (HDZ)** Da, vaš ministar je neke stvari htio napraviti navodno bolje ali 10 godina se nije pomaklo s mjesta zahvaljujući tome što je on određene izmjene koje je napravio onemogućio da se pokrene cijeli projekt. Dakle, projekt koji je imao za ono vremensko razdoblje i period koji je imalo viziju kako riješiti zapravo problem gospodarenja otpada područja Zadarske županije i Ličko-senjske je zaustavljen upravo zahvaljujući vašem ministru. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Kolega Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Perića, na repliku me ponukala vaša izjava u raspravi da od 2006. nije mijenjan ovaj zakon. 2006. je Ministarstvo mora, prometa i razvitka donijelo taj zakon. Pogledajmo koji su efekti tog zakona, koliko se infrastrukture napravilo i kako su hrvatski otoci živnuli nakon tog zakona. I danas kada raspravljamo o ovom zakonu trebamo gledati što je bilo dobro i da ovaj zakon bude nadogradnja na ono sve što je bilo dobro. Na kraju krajeva, ti otoci su živnuli i danas imaju neke nove potrebe. I o tim nekim novim potrebama trebamo raspravljati a ne se ovdje prepucavati šta je tko i kako napravio jer naprosto novi zakon treba biti nadogradnja nad postojeći. Ono što je mlijeko koje je proliveno, proliveno ne možemo već loviti. Ili kada govorimo o otoku Krku, otočani tako i tako ne plaćaju mostarinu ali zašto ne bi Krčani tražili da dio sredstava s kojim plaćaju mostarinu oni koji trebaju plaćati mostaranu ostane njima i da ta sredstva ulože za prometnu infrastrukturu na otoku. Mislim da bi to bilo daleko pametnije i svrsishodnije od toga da traže ukidanje nečega što tako i tada ne plaćaju. **Hajdaš Ja ne kažem da nije napravljeno dobro ali kažem da je od 2006. bilo i drugih Vlada koji sada pokušavaju predstavnici tih i takvih Vlada koji nisu pronašli razlog da bi nešto dopunili od 2006. do 2018. Znači bile su i neke druge Vlade koje nisu imale potrebe za nekakvom promjenom. A sigurno da je sa ovim izmjenama koje su se događale do tada da su napravljeni itekakvi pomaci. Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Kolegica Branka Juričev-Martinčev, izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pomoćnici ministrice. Pa evo pred nama kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog zakona o otocima. Otkad je ovaj zakon usvojen na Vladi komunicirala sam sa više načelnika, gradonačelnika sa otoka ili koji na svom području imaju otoke i moram priznati da ni jedno nije izrazilo nezadovoljstvo. Štoviše, čuli smo da je i u radnoj skupini su isto bili brojni predstavnici gradova i općina i zadovoljni su sa ovim zakonom tako da mi je malo neobično slušati raspravu u Saboru sa brojnim kritikama na isti. Sigurno da kada se budu donosili različiti pravilnici da moguće da će onda biti malo i nekakvih manjih nezadovoljstava ali vjerujem da će ministarstvo i predlagatelj kao što je donosio zakon da će tako isto u svojoj radnoj skupini prije donošenja pravilnika čuti i saslušati sugestije svih otočana tako da ćemo biti jednako zadovoljni sa pravilnicima kao i sa ovim zakonom. Istina da bi i otočani a i mi tu danas bili još zadovoljniji da imamo konkretne neke mjere ali i svi znamo da je vezano uz državni uz sredstva i isto tako moramo imati razumijevanje da to nije bilo moguće sada sve uvrstiti u Zakon o otocima. Ono što mogu primijetiti pa bih voljela i tu naglasiti da je npr. Vlada RH će na prijedlog ministarstva donijeti nacionalni plan razvoja otoka i to za 7 godina. Točno su pobrojana ništa manje nego 17 otočnih programskih područja, od prometnog povezivanja, socijalne skrbi, demografske obnove, vodoopskrbe, odvodnje i tako da ne nabrajam, i onda točno stoji, nacionalni plan sadri posebne ciljeve i one će biti povezane sa državnim proračunom. Znači za sve one koji su mišljenja da je ovo samo jedna lagana priča, lagani tekst, tu stoji da će Vlada na prijedlog ministarstva obraditi svih 17 područja i onda ćemo imati točno tu poveznicu sa državnim proračunom. Isto to nalaže dalje i gradovima i općinama, znači predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na otoku također mora donijeti plan razvoja otoka i izvršna tijela se moraju naravno držati tog plana razvoja otoka i nadalje stoji, sredstva potrebna za izradu svakog pojedinog plana razvoja otoka, osigurat će se u jednakim omjerima, ministarstvo, jedinice područne (regionalne) samouprave, što znači da nisu prepušteni ni otočne jedinice lokalne samouprave same sebi i da se ne zna odakle će se financirati određena aktivnost. Otočni godišnji program mora biti usklađen i sa nacionalnim planom i sa planom razvoja otoka i ministar odnosno u ovom slučaju kod nas ministrica, najkasnije do 30. rujna tekuće godine mora za slijedeću godinu donijeti ta program i jednom godišnje će se izvještavati Vlada o provedbi tog istog. U ovom zakonu imamo različite i mjere i od toga na koji način potaknuti gospodarski razvoj otoka i tu isto imamo pobrojene poticajne djelatnosti od značaja pa onda imamo sve djelatnosti, od maslinarstva, vinogradarstva, školjkarstva, ronilaštva itd. do turizma, eko turizma, kulturnog turizma i sl. Ja bi tu apelirala ne sad na ovo ministarstvo nego na sva ona druga koja bi trebala isto tako vidjeti računa kad donose svoje zakone o otočanima i na koji način oni doprijeti ne samo razvoju otoka nego i zadržavanju otočana na otocima pa tako kao što imamo tu čitavo jedno poglavlje posvećeno pravu na pitku vodu, znači izjednačit će se cijena vode, pitke vode na otoku sa cijenom na kopnu. Ja bi obratila pažnju i apelirala na Ministarstvo financija šta je sa energentima na koje se ne plaća trošarina, tzv. plavi dizel. Npr. moj Prvićani imaju svoje maslinike na otoku Tijatu,

taj brod znači ne služi im za razonodu ali unutra ne mogu koristiti energent tzv. plavi dizel na koji se ne plaća trošarina za razliku od onoga na kopnu koji za svoje poljoprivredne strojeve, znači za svoj traktor koristi taj isti plavi dizel. Nadalje, tu kad smo pobrojali što sve želimo poticati na otocima, stoji i turizam. Turistički objekt npr. na Kornatima nije u mogućnosti, a ima sigurno i brojnih drugih mjesta na otocima gdje nemamo priključka na javnu električnu mrežu. Isto tako za korištenje agregata nisu u mogućnosti naši otočani koristiti taj energent na koji se ne plaća trošarina što znači da znatno poskupljuje njegove troškove a da ne kažem da i uz samo građenje, čuli smo maloprije gradonačelnika Cresa, da minimalno 30% i na takvim otocima je skuplje građenje i investiranje pa evo jedan apel prema Ministarstvu financija ako bi se mogli takvi troškovi smanjiti. Složila bi se sa onim kolegama i kolegicama koji primjećuju i koji bi radije a i ja isto tako da npr. u članku 40. kad govorimo o gospodarenju otpada na otocima, znamo da je to briga jedinica lokalne samouprave, znači gradova i općine, da ne stoji da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da može sufinancirati prihvatljive troškove prijevoza otpada sa otoka na kopno, također i troškove izgradnje i opremanje građevina za gospodarenje nego da to stvarno da se to mora ili da će sufinancirati što bi bilo jako dobro mada to sad i rade. Ovim zakonom također je ispravljena ja bih rekla jedna nepravda koju su imali otoci koji su bili zakinuti, koji su npr. pripadali drugim većim razvijenim Otok Prvić pripada gradu Vodicama i zato je spadao u istu skupinu razvijenosti bez obzira što je otok. Isto je slučaj i sa otocima Žirjem, Kaprijem i Zlarinom koji pripadaju gradu Šibeniku, imamo takve slučajeve i kad su u pitanju gradovi Zadar i Dubrovnik, tako da sad točno stoji da imamo otoke sa specifičnim položajem i njih će se na jedan drugačiji način tretirati ali neće tu biti zapostavljen. Hvala. Nemamo replika te stoga nastavljamo dalje s pojedinačnom raspravom, kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pomoćnice ministra sa suradnicom. Kolega Borić je u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorio o prihvaćanju i podržavanju Zakona o otocima i potpuno dijelim njegovo mišljenje da je potrebno ovaj zakon donijeti i još na kraju taj novi iskorak ka održivom razvoju otoka odnosno poticanju održivog razvoja hrvatskih otoka. Ovaj zakon je za otoke važan, prevažan, a to je lex specialis ali ništa manje za život na hrvatskim otocima nisu manje važni zakon o linijskom obalnom pomorskom prijevozu koji definira prometni povezanost hrvatskih otoka niti Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji u velikom djelu uređuje onaj najvrjedniji prostor na hrvatskim otocima a to je pomorsko dobro i regulira gospodarske odnose na tom pomorskom dobru. Zato je dobro da smo prije nedugo vremena donijeli Zakon o obalno linijskom pomorskom prijevozu, a da nas uskoro očekuje Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji će također biti vrlo interesantan i koji će u značajnom odrediti život na hrvatskim otocima i u dijelu koncesioniranja i postupanja na rivama, lukobranima, lukama, lučicama i svemu onome što onda na određeni način potiče i omogućava razvoj nautičkog turizma koji je i za život na otocima vrlo važan. Ovo je drugi puta da se u Hrvatskom saboru u postupku donošenja Zakona o otocima. Prvi Zakon je donesen 1999. godine na temelju jednog sjajnog dokumenta koje ga je evo, sada kolega Borić, i sažetak sada kolega Borić drži u rukama, a to je Nacionalni program održivog razvoja hrvatskih otoka koji je donesen 1997. godine i koji je u tom trenutku napravio sjajnu analizu života na hrvatskim otocima, na hrvatskim otocima, definirao je koje prijedloge treba napraviti, što budući Zakon koji je 2 godine kasnije donesen treba sadržavati, koje oblike dotacija, subvencija, potpora državni proračun treba osigurati da bi se taj Zakon o otocima mogao realizirati. I ako je neki Zakon u hrvatskoj državi bio svojim učincima konkretan u pomoći određenom prostoru RH onda je to Zakon o otocima i držim da je taj Zakon iz 1999. godine doista jako, jako, jako puno napravio za hrvatske otoke. Uveo je, između ostaloga i značajnije, kudikamo veće subvencioniranje otočnog odnosno obalno linijskog pomorskog prometa, uveo je vinjete, danas je to prešlo u otočne iskaznice, uveo je noćne linije za velike otoke, što je bio prevažan prevažan moment u razvoju otoka, uveo je, odnosno smanjio je, došlo je do značajnog smanjenja cijena karata, uveo je besplatne karte za određene kategorije stanovništva, uveo je subvencije za vodoopskrbu, uveo je hrvatski otočni proizvod, uveo je potpore male vrijednosti za svakog poslodavca čije je središte na otoku, za svakog njegovog zaposlenika koji ima na otoku i prebivalište itd, I taj Zakon napravio je iznimno puno za poboljšanje života na hrvatskim otocima. No, u isto vrijeme, evo ga, 18 godina od tog Zakona, stvari su se značajno promijenile. Otoci više nisu što bili. Pogotovo su veliki otoci, hrvatski veliki otoci koji su nastanjeni išli i napravili značajan iskorak. Podatak da na otocima je preko 26,5 milijuna turističkih noćenja i da nas posjeti oko 3,5-4 milijuna turista dovoljno govori o poziciji hrvatskih otoka, koliko hrvatski otoci, ne samo u otočkoj sezoni, ali i u turističkoj sezoni predstavljaju dodanu vrijednost hrvatskom turizmu, pa onda jasno i hrvatskom gospodarstvu kad smo svjesni činjenice da 20% BDP-a dolazi iz turizma. Iz te činjenice taj je Zakon iz 1999. konzumiran i bilo je krajnje vrijeme da se .../Govornik se ne razumije./... novi Zakon. Ispravio bih kolegicu Grozdanu. Nije 2006. bila prijelomna godina nakon čega se na otocima stvari urušavaju. Dapače, najbolja godina u povijesti hrvatskih otoka je 2008. godina prema podacima iz očitovanja očitovanja izvršenja provedbe Zakona o hrvatskim otocima gdje je tada najviše ukupno ikada uloženo na hrvatske otoke i ja se nadam da ćemo mi tu godinu vrlo brzo dostignuti, tako da je taj Zakon još dugo vremena kažem, bio iznimno poticajan za razvoj hrvatskih otoka. Ja bih spomenuo jedan projekt, ne znam da li je spomenut, nisam bio čitavo vrijeme ovdje, a to je bio projekt .../Govornik se ne razumije./... 4 gdje smo sa .../Govornik se ne razumije./... bankom Vijeća Europe osigurali značajna sredstva za podizanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima. Tada je oko 40 sustava vodoopskrbe i odvodnje na hrvatskim otocima riješeno. Preko 48 objekata društvene infrastrukture, od domova zdravlja, škola, vrtića, dvorana,

ispričavam se, ukinula ga, a već tada su bile locirane brojnim novim projekti na hrvatskim otocima i u hrvatskom priobalju koji su trebali nastaviti tako jednu vrlo intenzivnu izgradnju na hrvatskim otocima. No to je vrijeme iza nas, nemamo se šta sad tu više što vraćati. Stoga ovaj Zakon ja podržavam. Ono što je važno, da on anticipira sva ona postignuća postojećega Zakona, ali ide korak naprijed. Prije svega, do toga je trebalo doći iz razloga što smo mi 2013. ušli u EU, što postoji nova europska regionalna politika koja podrazumijeva drugačije postupanje nego što smo mi postupali 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. kada smo gotovo sve investicije na hrvatskim otocima financirali iz državnog proračuna i tada su ta izdvajanja i bila kudikamo veća. Vjerujem da ćemo sada sa 3 temeljna dokumenta koje ovaj Zakon koje ovaj Zakon pretpostavlja, to je Nacionalni plan razvoja hrvatskih otoka, Plan razvoja hrvatskih otoka i Otočni godišnji program, da ćemo ih čim prije realizirati. Nacionalni plan razvoja otoka mora biti najvažniji dokument i koliko je ovaj Zakon važan, on će biti uspješan ili neuspješan u ovisnosti o tome koliko će Vlada kvalitetno osmisliti nacionalni plan razvoja hrvatskih otoka, a to je sedmogodišnji dokument, to je praktično strategija razvoja hrvatskih otoka i taj dokument mora prepoznati specifičnost otoka i kad je u pitanju školstvu i kad je u pitanju zdravstvo i kad je u pitanju pravosuđe i kad je u pitanju sve one državne usluge koje se otočanima pružaju. Nije isti kriterij o broju učenika u Zagrebu i na Visu. Nije isti kriterij o domovima zdravlja u Splitu i primjerice na Lastovu. Prema tome, tu specifičnost otoka treba prepoznati taj Nacionalni program i sukladno tom Nacionalnom programu moraju odgovoriti, mora se odgovoriti na pozicijama državnog proračuna gdje se za otoke onda mora izdvajati značajna sredstva, a ne samo kroz regionalno ministarstvo i ne samo kroz Upravu za otoke čiji povrat kao državne institucije itekako pozdravljam. Za nas otočane je uvijek bila Uprava za otoke središnje mjesto u državnoj upravi gdje se moglo doći upoznati sa novim projektima, programima, aplicirati, uprava je pomagala, brojnim načelnicima i gradonačelnicima točnih gradova i općina u osmišljavanju projekata, programa, za razvoj njihovih jedinica lokalne samouprave i dobro je da smo ponovno vratili upravu vratili upravu za otoke. Ono što također pozdravljam, to je najavljena sjednica vlade 26.10 na Hvaru, u povodu, čini se 150 g. hrvatskog turizma. Događa se na toj sjednici konačno u svoj, svoj, u svoj konačan prijedlog zakona, koji bi trebao prihvatiti određene primjedbe i sugestije, koje su izrečene tijekom ovog prvog čitanja, da tada taj zakon, bude još dodatno proširen sa prijedlozima koji su proistekli iz same rasprave i da se na toj sjednici vlade, pobroje i ubrzaju prevažni projekti, u prvom redu infrastrukturni ili prometne i komunalne infrastrukture, ali i društvene infrastrukture. da bi na sjednici na otoku Hvaru, sjednici Vlade trebalo doista osmisliti, ubrzati sve one projekte, koji su brojne jedinice lokalne samouprave, i područne samouprave, već sada nominirane, da se na toj sjednici vlade, onda i omogući njihova ubrzana realizacija. Dakle, podržavam donošenje zakona. Mislim da je, podržavam novi način, koji, mislim da to kolegica Branka rekla, trebalo bi utvrditi obvezu fonda za zaštitu okoliša kada je u pitanju pomoć otocima za gospodarenje otpadom, odnosno, iznošenje

Kolega Bačić, ja bi samo jednu kratku intervenciju imao oko lex specijalis. Ovo nije lex specijalis koliko god bi to možda i ja želio da je to tako, jer i sami ste rekli, da između ostaloga ne postoji obveza fonda za zaštitu okoliša, da mora, isto tako postoje i sva ostala druga tijela u državi, koja možda hoće u pravilnicima itd. će riješiti stvari. Da je lex specijalist, onda bi to bilo u ovome zakonu riješeno. neću puno, ali ja se nadam da je dobro da imamo ovo natjecanje, tko je više napravio za otoke, pa je onda to dobro, da ovdje su i ministri, pa bi mogli o tome posebno razgovarati. Ali, mislim da je to pozitivna stvar, a onda ću vidjeti u raspravi kasnije. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Ostojić, dugo vremena niti jedan prostor u Hrvatskoj, nije imao svoj zakon, osim otoka, kasnije su došla potpomognuta područja, kasnije …/Govornik se ne razumije./… zakon o gorsko planinskom području, ali smo s tim zakonom …/Govornik se ne razumije./… godine i on je kao što sam rekao, pomogao razvoju hrvatskih otoka, u tom smislu, ja njega držim kao lex specijalist. Međutim, slažem se s vama da on nije, jer ne rješava, sve životne probleme otoka. Rekao sam, da ništa manje za razvoj otoka, možda nešto malo manje, ali gotovo u istoj ravnini je i Zakon o linijskom obalnom pomorskom prometu, pogotovo identičnom, jer taj zakon, plasira, ako tak mogu reći, subvencionira sa 400 milijuna kuna život na otocima. Pomažu otočanima i drugima da mogu doći na otok. Prema tome, to sam htio reći, kada je u pitanju lex specijalist, a što se tiče tko je više dao ili manje, najbolje govore brojke i matematika je tu najpouzdanija. Anka (GLAS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bačić, ono što ste u svom izlaganju rekli, a što je izuzetno važno, izuzetno je važno kako doći na otoke. Tako da i u tom smislu postoji jedan problem, o kojem bi bilo dobro razmisliti, a to je tema jedrenja. Na otocima postoje škole jedrenja i postoje dobri jedriličari. I oni organiziraju regate. No, međutim, kada netko dolazi na te regate, ne dolaze morskim putem, jer je riječ o djeci od 15 g. nego dolaze trajderima. I pokušavali su nekoliko puta i u različitim ministarstvima su molili, da kada je riječ o organiziranim natjecanjima, djece do 15 g. da za te trajlere, koji nisu tako mali, se uspije, u smislu prijevoza na otocima, nekako naći razumijevanje i u svim ministarstvima nisu naći razumijevanje, osim u državnom uredu za sport koji razumije o čemu je riječ. Stoga mi se čini da bi do drugog čitanja valjalo i ovom zakonu a i niz drugim a koji je vezan uz to razmisliti. postoje mogućnost i nikada Jadrolinija, u prvom redu, nije bila gluha, ako to tako mogu reći, nije se oglušila kada je bilo u pitanja sportska natjecanja, pogotovo, kada su to bila djeca i kada su se takva događanja događala na otocima. Ali, ovo što ste rekli, bilo je primjerenije predložiti u izmjene zakonska o linijskom obalnom pomorskom prijevozu jer tamo se definira prijevoz sa otoka i na otok i ovakve aktivnosti koje treba pozdraviti, a to je da se te regate održavaju upravo na otocima, bi moglo se sufinancirati odnosno, Jadrolinija bi trebala onda imati mogućnosti da tu regatu osigura, da se bude doista tim trajlerima jeftiniji prijevoz na otoke. Ali, kažem i sada uz jedan mali zahtjev Jadrolinija uvijek radi. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepo, kolega Bačić, najprije, dobro da smo ono negativno, jutarnju energiju, ja mislim sada prebacili na pozitivu i govorimo o onome što je konkretno i što bi još možda trebalo do dva čitanja poprimiti. Mislim da je tu dosta važno, opet ono što ste spomenuli, otoci znači sa specifičnim obilježimo tj. oni mali, slabo nastanjeni, zaista moramo naći načina, da tih 10 doktora obiteljske medicine, za te male otoke imamo na tim otocima, u tim ambulantama, koje smo napravili, obnovili i da ih stimuliramo, ako ne može država jer ima opći propis za svih, za sve doktore, za sve jednake plaće ili ne znam, malo različite, neka to preuzmu na sebe lokalne samouprave

i dugo ste godina vodili taj resor u ministarstvu i u državnoj upravi i slažem se s vama da je kroz ovaj nacionalni program održivog razvitka potrebno prepoznati tu specifičnost, čak manje moje Korčule ili Hvara ili Krka ili Brača, dakle Paga, jakih razvijenijih otoka, a kud i kamo više treba posvetiti pažnje malim otocima, odnosno slabo naseljenim otocima, pučinskim otocima gdje je potreban taj iskorak o kojemu ste vi govorili i kad je u pitanju zdravstvo, školstvo i kad su u pitanju pitanju svi oni drugi usluge državne uprave treba tu imati razumijevanja i osigurati sredstva za njihovu realizaciju. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Sljedeća replika kolega Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić dobro ste se dotaknuli jednog vremenskog perioda jer svako vrijeme nosi svoje probleme i načine za rješavanje. Tada jedina mogućnost da se nešto napravi što se tiče komunalne infrastrukture i javne infrastrukture su bila sredstva iz institucionalnih banaka. Danas su to sredstva iz EU fondova i sad je samo pitanje koliko ćemo se mi posložit da povučemo ta sredstva, to je isključivo na nama. Međutim javio sam se zbog nečega drugoga i kolegica Juričev i kolegica Perić su spominjali i kolega Borić su spominjale problem odlaganja otpada. Mene ova rasprava u Hrvatskoj o odlaganju otpada podsjeća na javnu raspravu i stručnu raspravu oko izvora električne energije, onda određene grupacije forsiraju atomsku energiju, određene grupacije forsiraju hidro, treće obnovljive izvore, tako i odlagališta otpada. A nažalost otočani taj problem sami ne mogu riješit, mora im ga riješit onaj koji ima novce, a to je fond za zaštitu okoliša. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, u pravu ste. Tih godina kada smo zajedno bili u državnoj upravi, sredstva koja su …/Govornik se ne razumije./… bila su uglavnom potpisom ministra Šukera, ministra financija znam koliko je tih novaca bilo osigurano, ali što ste sami rekli …/Govornik se ne razumije./… projekti koji su bili dodatna vrijednost na hrvatskim otocima su omogućili vrlo, vrlo intenzivnu izgradnju. A ovaj drugi dio koji ste rekli apsolutno se slažem i u potpunosti podržavam. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. I kolegica Grozdana Perić, izvolite. Evo ja bih samo htjela se referirati na ovaj dio kad sam rekla da od 2006. nije bilo promjena zakona, dakle to je značilo da sve ono što je tim zakonima, odnosno 99. do 2006. i primjenom od 2006. nadalje vidi se koliko je napravljeno i pristaništa i ono što ste rekli i domova umirovljenika i dvorana itd., ali ali od 2013. kad smo ušli u EU, dakle trebalo je isto tako razmišljati na koji način povoljnije i bolje povlačit sredstva i kako ih onda isto tako iskoristit što više na otocima, tada nije bilo nikakvih intervencija što je nažalost nije jer onda bi sigurno bila razvoj puno bolji i kvalitetniji. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U pravu ste kolegice Perić kad govorite o zadnjoj izmjeni zakona, zadnja izmjena zakona bila je 2006. odnosila se na uvođenje prava prvokupa prvokupa i definiran je tada bio postupak kako i na koji način spriječiti rasprodaju malih nenastanjenih otoka i otočića koji su bili u privatnom vlasništvu, iako nikada otok nije u privatnom vlasništvu jer ako je zemljište u privatnom vlasništvu, onaj prsten oko toga koji je bijele boje, koji je pomorsko koji je pomorsko dobro nikada nije mogao biti predmet prodaje i nije mogao biti u toj kupoprodajnom ugovoru. No svejedno kako bi spriječili, onemogućili da pojedini tajkuni budu pokupovali te otočiće onda smo bili ovim zakonom, izmjenom zakona o otocima propisali proceduru koja je definirala postupanje i pravo prvenstva, a s druge strane ne kroz prethodno definiranje granice pomorskog dobra praktički zaustavili u jedan dan rasprodaju malih otočića. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, sljedeći je kolega Ranko Ostojić, izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Prije svega slažem se s onima koji smatraju da bi u ovom Saboru ministri trebali biti, posebno kad su ovako važni zakoni koji čak čak pokušavaju biti lex specialis itd., da budu ovdje s nama, ali dobro, to je već izgleda uobičajena stvar. Ja ću nekoliko rečenica reći vezano za praktične stvari koje mislim da mogu u ovome djelu prvoga čitanja eventualno pomoć da se popravi u namjeri da bude bolji zakon, prema tome ne treba to nitko osjećat kao situaciju, niti ocjenjivati jer netko misli da je zakon dobar ili nije loš, mislim da naša obaveza i je da između ostaloga i praktičnim primjerima pomognemo i popravimo zakonska rješenja razumije./…, da donesu bolji život na našim otocima i vjerujem da smo svi zainteresirani da to bude tako. Stoga po meni u brodsko putničkom prometu sa kopnom i posebno među otocima treba potaknuti jednostavniju poduzetničku angažiranost domicilnog stanovništva, ja mislim da se mi dobro razumijemo o čemu govorim, a to je da postoje otoci nije svuda Jadrolinija, nisu svuda privatnici i druga stvar mislim da je to jako važno, da bi to na neki način i njima pomoglo i bolje reguliralo prometnu povezanost. Drugo, oni koji žive trenutno na kopnu, to je tema koju ste sigurno savjetovanje imali, ljudi koji jesu sa otoka eventualno i otišli, mi se vrlo često borimo za to da se dijaspora vrati nazad u RH, nadam se da bi trebao biti trend da i oni koji su otišli sa otoka radi različitih razloga školovanje, poslije svega ostaloga, mogu biti u tretmanu pa ću sad reć povremenog otočanina. Ova trenutna situacija je takva da i oni koji žive na otoku su isto tako povremeni otočani jer određene stvari moraju raditi na kopnu i naravno ne možemo dovesti kazalište, ne možete imati svuda sve one stvari, bolnice itd. na otocima pa prema tome, veza može postojati, može se naći mjera. Zna se tko su ti ljudi, to su oni ljudi koji ne samo u sezoni kad dođu u svoje vikendice već i u vrijeme zime, imaju namjeru biti u svojim nekretninama, obrađivati maslinike, baviti se poljoprivredom, izvršavati između ostaloga i zakonske obaveze a to je da tretiraju svoje zemljište, konkretno to znači da da se smanji opasnost od požara, da budu zaista oni koji će imati određeni minimum tzv. povremenoga boravka na otoku, ja govorim o onome razdoblju koje otok čini otok. Znači nemojmo gledati preko ljeta jer je to potpuno druga slika, ja govorim o vremenu kad u 5 sati, kad u onome selu padnete na pod, do 11 sati vas neće nitko vidjeti, o tom razdoblju govorim. To znači onih 8 mj. ili možda 7 ako su neki bolje razvijeni u smislu života u samim tim sredinama. S obzirom na ovaj nedostatak upravo kulturnih i sportskih događaja, potpuno se slažem sa gospođom Mrak Taritaš koja je maloprije spomenula, ponovno ne možemo ovisiti o milosti Jadrolinije ili nekoga drugoga, mora postojati sustav sa kojim se zna da sportske ekipe koje dolaze na otoke lige koje se održavaju, oni koji su sa otoka sudjeluju u gradovima ili na kopnu mogu imat naravno, sufinanciran odnosno riješeno to sistemski a ne na molbu. Ja sam mišljenja da bi time doprinijeli da se upravo postigne ono da nemamo toliki nedostatak kulturnih i sportskih događaja posebno u onim zimskim mjesecima o kojima govorim da su vrlo važni za sve one koji tamo žive. Naravno, liječnik, škola, posao itd., ali mislim da je jako važno i ovaj dio koji se ovdje svodi na priču o civilnom društvu. Mislim da postoji način kako se može subvencionirati same programe kojima oni mogu apsolutno biti financirani, to vam tvrdim, ne mogu sad u detalje, iz EU-a jer postoje posebni programi za pomoć i održivi razvoj, naravno otoka. Što se tiče koncesije na pomorskom dobru, ponovno ćemo doći do toga da je to možda neki drugi zakon, ali bar u ovom djelu deklarativnome rezolucijskome u koji se u ovaj zakon ulazi, ja mislim da pitanje dodjele koncesija mora imati veći utjecaj jedinica lokalne samouprave na te iste, da pitanje raspodjele prihoda također može biti ovdje barem spomenuto i dodijeljeno upravo jedinici lokalne samouprave na otocima a većim i kvalitetnijim nadzorom, te priče mislim da bi mogli postići puno više a to znači da oni imaju izvorni prihod koji onda može naravno unaprijediti ponovno kvalitetu života. Što se tiče pitanja koje je istaknuto u zakonu i koje vidim da je stavljeno i kao prioritet, ja ga želim ovdje naglasiti, to je pitanje rješavanja zemljišnih knjiga i katastra a posebno utvrđivanja granica pomorskoga dobra šta mislim da su izuzetno važne stvari pogotovo na svim otocima koji u ovom trenutku radi takvog papira, danas, sad i ukidanje sudova i sl., dolaze do još teže situacije a to znači da neće uspjeti riješiti taj gorući problem. Ja sam također mišljenja d pitanje najma prostora, poslovnog prostora, državnih prostora, koncesija na državnoj imovini itd., mora biti vezano uz onaj dio poduzetništva. Da tu moramo pronaći za onaj koji dio nije uvršten u Koji nije pitanje samo uslužnih djelatnosti već koji se bori jedino da bude nešto drugo i da održi život preko cijele godine. Moram vam jedan primjer navesti a to je da kad imate dentalnu medicinu odnosno ordinaciju, netko mora držati otvoreno preko cijele godine bez obzira …/Govornik se ne razumije./… zato što zapravo nema šanse da može imati dovoljan broj pacijenata, ne može ugasiti preko preko zime i to je nešto što onemogućava ljude da mogu taj posao raditi. Ovo je samo jedan od konkretnih primjera. Škole na otocima, nešto što se ne iskorištava, također, treba dati subvenciju za one koji žele organizirati fakultete, veleučilišta i sl. u prostorima koji su preko godina prazni. Od vremena kad turistu izađu do vremena kad se otvara sezona postoji prostor u kojemu se može dignuti kulturni život, dignut situacija u kojoj će to naravno biti prihod, to nisu velike institucije ali primijenimo norveški model. Tako Norvežani rade, organiziraju svoje škole odnosno fakultete koji rade preko godine na otocima. Preko zime na otocima. Ljeti to nije tako, naravno imaju i drugi dio posla. Katamarani, hidroavioni, nešto što je već smo imali pozitivnih pomaka itd., to treba apsolutno stimulirati. I pitanje otočkog vijeća. Ono je bilo bolje regulirano prije nego danas. To znači da se u starom zakonu se znalo točno koji su, znači tko su bili članovi, sad je to već ostavljeno na dispoziciji pravilniku. Moje mišljenje da je bolji bio raspored prijašnjih, to znači da se znalo tko su ministri koji se nalaze u otočkom vijeću nego da se to ostavlja pitanje pravilnika i mislim da bu mogli napraviti bolji iskorak. Ono što mi je također važno, a to je pitanje recimo evo konkretnog slučaja Lastova. Ne mogu da to ne spomenem. Možda vi ne čitate to ali ovaj primjer samo pokazuje kako je zapravo stanje. Imamo otok na kojem mu je ostalo tamo još nešto malo starosjedioca koji se bore i da smo mi u situaciji uz svu priču koju treba slušat, ovaj otok se može ugasiti. Ovaj otok će se ugasiti zapravo ukoliko se ne bude hitno interveniralo, a sredstva nisu takva niti zaslužuju, možda ova sjednica košta više od toga koliko je njima potrebno da se izvuku. I drugo, ne traže milostinju, traže da dođu do situacije da mogu sami plaćati sve svoje što imaju. Ugasit će i vrtić, ugasit će i školu, neće imati više za struju. I Lastovo prekriženo. Ja mislim da to nije interes RH i da tu treba intervenirati. Što se tiče popisa želja, rokova, slično itd., bez utvrđenih obaveza moja sugestija je da je bolje propisat da postoje određeni rokovi do kada će biti gotov taj i taj program, do kada će biti to i to napravljeno bez ikakve namjere da nešto kažem loše u smislu ovoga Zakona. I ako smijem još, po pitanju sigurnosti, tu trebam dodat još jednu stvar. Potrebno je angažirati pričuvnu policiju. To je nešto što na otocima također fali, to se isto tako može ovdje regulirati i omogućiti da bude subvencionirano. .../Govornik se ne razumije./... ne trebaju stanovi, ne trebaju prostori i mislim da je to pravi put. Jedna replika. Kolega Arsen Bauk. i ovo je doista se moglo stavit u formu deklaracije. Osim dva-tri prava iz nekoliko članaka konkretnih, sve je drugo poticat će se, ciljevi su ti, to će riješit ministar pravilnikom. I nadam se da će ove vaše prijedloge čuti svi ministri jer ovo ide nekolicini ministara koje trebaju i od obrazovanja, zdravstva, prometa, regionalnog razvoja itd. Recimo, pitanje je cjenovne politike trajektnih karata. ja recimo smatram da ne bi trebala ista cijena biti u svako doba dana. Imamo situacije kada je jako velika gužva i možda se malo rasterete i otočne luke i grad Split u tom smislu. I da se proširi krug osoba koji imaju povlašteno povlašteno pravo na prijevoz i na ove koji povremeno dolaze, često dolaze na otoke, ali nisu stalni stanovnici. **Hajdaš Dončić, Siniša

što će na tom Hvaru biti kupljeno 26 novih stolica koje koštaju više tisuća kuna za tu prigodu od sredstava koja su namijenjena za razvoj kulture grada Hvara. E, pa to je sramota.

Nastavljamo dalje. Slijedeća pojedinačna rasprava o Prijedlogu Zakona o otocima je rasprava kolege Josipa Borića. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Opet nas malo prekinulo, došla gospoda iz ove samostalne detektivske agencije Živi zid i iz MOST-a i sad smo imali mali prekid o jednoj dobroj temi, o otocima. Čuli smo što su istražili, što još istražuju i činjenica jest da je to dosta angažirano u zadnje vrijeme. Pitanje je samo zbog čega. Ali dobro. Kad govorimo o Zakonu o otocima, čuli smo danas da je taj Zakon nije lex-specialis ali pomalo izgleda, s obzirom na neke odredbe. Nije bio ni do sada, s obzirom da je uređivao i nije nadjačavao neki opći zakon, ali je uređivao posebnim podzakonskim aktima dosta mjera koje su onda našle svoj prostor unutar državnog proračuna. Ono što svakako moramo reći je se ovdje događaju zabune da svi zakoni u RH jednako vrijede za sve građane, pa i za otočane i da je ovaj Zakon htio samo poboljšati određene segmente koji su davno primijećeni kao nedostatak i moguća prilika da se sačuva život, da se poboljša bolje i kvalitetnije organizira i da onda otoci isporuče ono što davno zapisano, znači u Nacionalnom programu da traže malo da bi ubrzano vratili nešto više. I ukupne politike prema otocima od 1997. godine na tome su tragu. Kako su se uopće uspostavljala ta prava, jasno je znači, napisao i donio Nacionalni program, iz njega je proistekao Zakon o otocima, ali i neki drugi zakoni, kao što Zakon o linijskom obalnom povremenom prijevozu i Zakon o otocima, brojni pravilnici koji su i ovdje navođeni, da bi se provele određene razine mjera i naravno, nakon toga pomoću tih pravilnika sa jasnim procjenama učinka na proračun, planirana su sredstva. Posebna sredstva planirana su na razdjelima uprave za otoke, a od ostalih ministarstava radilo je to Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na svom razdjelu za izgradnju luka, za poticanje pomorskog prijevoza i naravno, u zadnje vrijeme Hrvatske ceste u svoj razdjelu za plaćanje troškove prijelaza Krčkog mosta. Kada govorimo o subvencijama, na otocima imamo cestovni prijevoz za učenike, studente, umirovljenike, vodoopskrbu za one koji nisu spojeni na vodovod. Imamo poticanje poslodavci, tzv. potpore male vrijednosti do 200 tisuća eura u tri godine, imamo besplatan prijelaz most prema svim otocima za otočane, i svakako najznačajniji, najizdašniji pomorski prijevoz. Ono što se također poticalo s ne prevelikim sredstvima, ali je imalo jako veliki učinak u proteklih 11 godina, svakako je hrvatski otočni proizvod se ne razumije./... malih otočnih proizvođača koji su evo, do 2017. godine, njih 280 označili gotovo 880 proizvoda i linija proizvoda što sigurno nismo računali kad smo krenuli u to da će to zaista biti u tolikoj mjeri i specifično na otocima, a napravljeno od izvornih otočnih sirovina ili proizvoda. Svakako tu valja spomenuti kapitalne pomoći koje ne idu iz ovog ili odredbi ovog Zakona, ali su najbolja pomoć lokalnim samoupravama. Valja spomenuti potpore i razvoj udrugama civilnog društva i svakako ono što smo imali do prije nekoliko godina, zajmove .../Govornik se ne razumije./... se ne razumije./... koji su bili na raspolaganju baš samo i isključivo taj, iako je već krenuo sa provedbom, potpuno neopravdano, ali što ćemo. Evo, možda zadatak upravi da se potrudimo da nađemo mogućnost da imamo još jedan kako bi se završilo konačno do kraja ja mislim sve objekte društvene i komunalne infrastrukture na otocima, ne računajući sredstva koja možemo povući iz europskih fondova. Što danas imamo kad govorimo o pomorskom prijevozu? 51 državnu liniju, od toga 24 trajektne, 15 brzobrodskih i 12 brodskih. Imamo i 8 linija bez obveze javne objave, što znači da u sezoni uvodimo linije da bi mogli bolje, pogotovo u Dalmaciji, mimo onoga što država plaća, znači servisirati sve koji želi doći na te otoke. Jadrolinija je kroz svoj program obnove obnovila 15-ak trajekata i brodova i kupila nove katamarane što zasigurno jest jedan veliki poticaj još boljem prometnom povezivanje hrvatskih otoka. Svakako je tu i jedan jedini mali brodar kad govorimo o trajektnim linijama, Rapska plovidba koja je u zadnje vrijeme također napravila veliki iskorak i što znači jedan ili dva velika trajekta recimo za otok Rab? Od nekadašnjih 5 sati koliko smo čekali na prijevoz subotom, sada je to 30 minuta maksimalno. Samo da znamo što znači izgraditi novu ili dobru luku, što znači imati velike trajekte i brodove. Kad govorimo o školama, na otocima su obnovljene gotovo sve škole i na malim slabije naseljenim i na velikim otocima. Kad govorimo o sportskim dvoranama, svi veliki otoci imaju najmanje jednu sportsku dvoranu. Kad govorimo o ambulantama i domovima zdravlja, na svakom malom otoku postoji obnovljena ambulanta i zato opet ona mjera o kojoj govorim, pronađimo doktora koji će stimuliran, uz pomoć plaće koju može dati država, ali subvencionirati ili pomoći lokalna ili regionalna samouprava da ljudi imaju doktora svakodnevno na tim otocima. Kad govorimo o domovima za starije osobe na otocima svakom velikom, imamo najmanje jedan, dva doma za starije osobe, imamo dva doma za starije osobe i na tim malim, slabije naseljenim otocima. Kad govorimo o sustavima vodoopskrbe, krenuli su programi aglomeracije koji trebaju nadograditi sve dosadašnje izgrađene sustave odvodnje i svakako riješiti do kraja pitanje sustave vodoopskrbe posebno opet kad govorim za male i i slabije nastanjene jer veliki su spojeni na tri regionalna vodovoda a otoci Krk, Cres i Lošinj snabdijevaju se iz vlastitih izvora iako je Krk spojen na vodu iz Rijeke. Kad govorimo o spoju drugim malih otoka, davno smo riješili Elafitske otoke, također spojene na vodoopskrbu s kopna i nedavno je to napravio i otok Ilovik sa Malim Lošinjem. Obnovljeno je gotovo 90% svih luka u koje ulaze trajekti, brodovi, katamarani i to je možda jedan od najvećih rezultata, mjera koje su predviđene bile Zakonom o otocima, znači sveukupni sustav kojeg treba nadograđivati iz godine u godinu, dobru infrastrukturu, dobri brodovi i da vidimo što onda donese statistika. 2013. g. broj putnika na svim linijama, 11 milijuna 100 000, broj vozila 2 milijuna i 735 000. 2017. 13,5 milijuna putnika i 3 milijuna i 300 000 vozila, znači povećanje od 2 milijuna i 400 000 putnika i 500 000 vozila. To znači infrastruktura, to znači dobar brod, veći brod i to znači veće i nove prihode. Ono što smo danas često spominjali znači neće više zdravstvene djelatnike, učitelji učitelji ili oni koji su u područnim školama na malim otocima, mislim da također trebaju jednu brigu države ili lokalne samouprave drugačije odrađenu. I ono što je važno, otpad koji postaje problem i građevinski i krupni i komunalni, komunalni moramo odvoziti sa otoka i to je sada dodatni trošak. Uveli ste mjeru, nadam se da će Fond za zaštitu okoliša tu mjeru početi provoditi donošenjem zakona. Što se tiče cijene karata u pomorskom prijevozu, tu navodim jednu nelogičnost i možda u razgovorima s Ministarstvom mora isto treba riješiti. Otočne karte formirane su ili cijene otočnih karata po kartama ili cijenama iz sezone. Mi se vozimo i van sezone. Mislim da bi vansezonska karta ili tarifa, trebala biti osnova možda za formiranje otočne cijene karte koja je onda 50% jeftinija. Mislim da bi se tu našao prostor koji država vjerojatno možde onda riješiti svojim sredstvima ili pomoći subvencijama Jadroliniji. (SDP)** Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika i dvije replike. Povreda Poslovnika, kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Kolega Borić, vi ste dužni opomenuti zastupnika člankom 232. opisanog u onom da može govoriti samo o temi koja se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu inače imamo predviđene stanke, tako da kolega Borić ne može spominjati klub MOST-a u ovoj u ovoj točki dnevnog reda jer smo mi otkrili nešto. Nisam ništa otkrio nego sam rekao da je ponižen Parlament i da je trebala ovdje biti ministrica Gabrijela Žalac

Nema razloga za opomenu jer je ovo slobodni izričaj bio. Dakle nastavljamo sa replikama, kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Borić, kažete da se Živi Zid bavi detektivskim poslom. Ne, nema potrebe da se time bavi, naime posve je očito i malo djetetu jasno da je vaš premijer lagao javnosti, skrivao podatke, dolazio na sastanke a poslije govorio da nije, da je iz Agrokora ukradeno 540 milijuna kuna i podijeljeno političkim mentorima izvanredne uprave. Međutim s obzirom da se ovdje ipak radi o Zakonu o otocima, ja bih ipak htio pitati s obzirom da ste eto spomenuli detektive, da možda ne bi bilo loše da vi unajmite detektivsku agenciju pa da nam kažete na koji način je vaš prethodnik HDZ-ov načelnik pokrao općinu Lopar i također, na koji način se prenamjenjuju

možda samo da kažemo da kad govorimo o otocima da je to isto jedna specifičnost da na otocima Živog zida ima u tragovima ali imamo dosta suhozida. Tako da evo, čisto da znamo o čemu govorimo jer ovaj bezobrazluk koji pokušavaju plasirat od jutra ovdje u sabornici jednostavno ne zaslužuje tema o kojoj govorimo a vi nastavite sa svojim istragama, nikad ne znate. Ima jedna izreka, do istrage naši i vaši, kako ono kažu.

a s obzirom da je vrlo veliki broj jedinica lokalne samouprave na otocima u VI. ili VII. čak i VIII. skupini indeksa razvijenosti, što će na određeni način tražiti veća sredstva i veći vlastiti doprinos u rješavanju i onih projekata koji se odnose na financiranje sa stava EU-a, da bi bilo dobro da se pokuša, vrati, jedan od onih kreditnih linija kako bi se mogli dovršiti projekti koji su bili dovršeni, na taj način doista pomoglo jedinicama lokalne samouprave na otocima. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Bačić, mi smo imali ove mogućnosti preko HBOR-a, kada govorimo o kreditnim linijama, na to ste mislili? …/Upadica A na CBM, aha. Znači, to smo više-manje raspravljali zajam, EB3 je bio ugovoren, to nisu bili veliki novci, sve skupa 50 milijuna eura, od toga 25 država, 25 zajam i trebali su riješiti 50 većih objekata na otocima, od vrtića, škola, dvorana, do sustava odvodnje, vodoopskrbe itd. I nažalost, prekinut je u vrijeme vlade SDP-a iz nikada objašnjenih razloga, ili jednog lošeg razloga, da su tu fondovi, pa da nam ne trebaju zajmovi, ali onda bi bili došli u pitanje valjda i svi ostali zajmovi, ali nisu. Ali, što se tiče HBOR-a, možda ona odredba, imali smo HBOR sa 2%. Ja sada više ne vidim ovdje, ne. Znači HBOR je temeljem Zakona o otocima imao posebnu liniju za poduzetnike s otoka

na proslavi 10 obljetnice usvajanja ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, gospodin Tolnauer, rekao je rečenicu, svi smo mi u jednom trenutku manjina. Što se tiče Zakona o otocima, mi smo manjina, nas s otoka je u Saboru 4, a vas ostalih 147. Dakle, debela smo manjina i tražimo da razumijete naše specifičnosti. I da se određenim aktima zakonima, te specifičnosti uvaže i da se dobiju neka posebna prava. I to se u ovome i u drugim zakonima implementiram, dakle, želja za tom specifičnosti. E sada malo konkretno, dakle, u ime kluba, rekao sam da se ovdje radi o jednom zakonu koji je ustvari više deklaracija, nakon kojega se treba donijeti 20-tak podzakonskih akata i nekoliko 10-taka razvojnih planova jedinica lokalne samouprave. Prema tome, ono što mi donesemo u Saboru, tek će se naknadno vidjeti što smo ustvari donijeli odnosno, što je vlada u svojim pravilnicima napravila. To je ponekad dobro, zato što se može odlukom ministra ili Vlade intervenirati u nešto što je uočeno da je nelogično, a ponekad je loše, jer se neka rješenja ispod radara mogu provući, koja nitko od nas nije htio da se provuče. Dva konkretna prijedloga, jedno objašnjenje, dakle, ovdje se u ovom dokumentu, izrekom spominje Agencija za linijsku obalni pomorski promet, prijevoz, a u drugom dokumentu se ta agencija planira ukinuti. To je jedna dosta zanimljiva situacija. To ovaj plan ukidanja agencija. Drugo što se tiče vode, držimo da je 5 kubika u čl. 3 možda malo i da bi trebalo povećati na 8 kubika, to bi bilo bolje. Ono što je ipak najveća specifičnost i kako se definiraju otoci, to je onaj prostor koji se sve 4 strane okružen morem, pa je onda tu još dodan otok Pelješac, da bi se preko toga mora prešlo, treba ili most ili brod, trajekt. I naravno, da oni koji žive na otocima, češće prelaze brodom taj prostor mora, nego to rade oni koji ne žive tamo. Međutim, mislim da se tu treba 2 stvari značajno promijeniti, vrlo je jasno da imamo razdoblje ogromne gužve, to je 7. i 8. mjesec gdje se ostvaruje 50% negdje 50% ukupnog prometa na brodskim i trajektnim linijama, zatim 6. i 9. mj. gdje je to 25% i svi ostali mjeseci u godini gdje je to preostalih 25%. Čini mi se da je dakle, 8 puta veći promet u srpnju i kolovozu nego recimo u veljači ili ožujku. I mislim da bi cijene trebalo prilagoditi tome, tome, da se potiče, da se taj prijevoz koristi onda kada trajekti plove prazno. Trajekti će …/Govornik se ne razumije./… ovako ili onako, pun ili prazan, on će održati redovnu liniju. Ali je nekako logičnije, da onda kada ide prazan, da cijene budu manje, a kada je izvjesno da će biti prekrcan, da cijene budu veće, tako da netko možda, ako mu baš nije o glavu, ide kada misli da će biti prazan, logično je. je. Mi smo ove g. imali u gradu Splitu, vikendom, u mnogim gradovima na otocima, u točne određene sate, znali ste, kada ne morate se uopće truditi doći tamo. Dakle, Supetar je bio zakrčen dvi, tri subote u 7. i 8. mj. po cijeli dan, ali samo tada. Dakle, moguće je bilo smanjenjem cijena ujutro i navečer, neke ljude koji odlaze sa otoka, potaknuti da ne ide baš u sred dana, nego da ide, i tako smanjiti gužvu, to nije neki veliki problem. Drugo pitanje je tko ostvaruje pravo na povlašteni prijevoz? U čemu je razlika osobe, koja živi na otoku i 2 puta godišnje ode primjerice u Split, on ima povlaštenu cijenu. A osoba koja živi u Splitu i 50 puta godišnje ide na otok, nema povlaštenu cijenu. Dakle, tu se postavlja pitanje, na neki način, da svi građani Hrvatske, subvencioniraju tu kartu i da li bi ona trebala ovisiti, ne samo o prebivalištu, nego i o tome koliko puta koristiti to. To je klasičan primjer određenog popusta na broj putovanja. Može li se to napraviti? Naime moja je ideja, da se ustvari uopće ne plaća, kada idete na otok, nego da se samo kupuje karta kada idete sa otoka, osim tamo gdje postoji most. Dakle, to je jedno pitanje, koje bi trebalo riješiti u ovim u ovim svim zakonskim stvarima. Zatim, politika cijena, izvan vikenda, zimi, pa da svi idu besplatno i ovi koji nisu ne bi bio toliki gubitak, ne bi bio toliki gubitak kako bi se to nadoknadilo malo većim cijenama ljeti. Pa tko želi ljeti neka dođe, mislim ljeti nam ne fali stanovnika, ljeti imamo negdje i viška. Naravno ima i dobrih primjera. Prvi je primjer dobar primjer suradnje jedinica lokalne samouprave sa različitim političkim predznacima. Dakle na otoku Braču, grad i Supetar i općine Postira, Nerežišća i Sutivan dogovorili su se o zajedničkoj zajedničkoj protupožarnoj djelatnosti i dogovorili se izgraditi vatrogasni dom. U Supetru je na vlasti SDP, u Postirama i Nerežišću HDZ, u Sutivanu nezavisni načelnik. I uspjeli su to dogovoriti i naveli jedan, napravili jedan zajednički dobar primjer. Drugi primjer je demografski plus, dakle kombinacija dobre pomorske povezanosti, dobrog demografskog programa i dobrog vodstva pojedine lokalne sredine, dolazi do toga da imamo demografski plus. Ali što se onda događa? Da bi se sva ta djeca koja su rođena negdje upisali treba suradnja države, treba suradnje županije a grad nije osnivač. A kako su u velikom indeksu razvijenosti onda im je teško pristupiti europskim fondovima, to je sad gospodin, gospodin Bačić govorio. I onda one ciljeve za koje svi se deklaratorno zalažemo, koji su na kraju krajeva i ostvareni, ne mogu se zbog nekih sasvim banalnih i prizemnih razloga ostvariti. Dakle umjesto da budemo sretni što imamo sretnu djecu i sretan grad kako se primjerice zove demografski program grada Supetra, umjesto da se oni mogu upisati u vrtić jer ima neupisane djece, da se mogu upisati u školu, dolazimo do toga da grad nema mogućnosti napraviti niti projektnu dokumentaciju za školu jer to trebaju oni platiti, nije osnivač, ne može pristupiti europskim fondovima jer su jako razvijeni i dolazimo u potpuno potpuno začarani krug. Prema tome, možda je dobro da se ostavlja sve, da se rješava pravilnicima, da ministarstva mogu reagirati ali onda neka ministarstva neka i slušaju to što dođe, to što dođe sa terena. Ja sam nekoliko puta dao onaj zaključak da se ova sredstva u Zakonu o financiranju lokalne samouprave uprave vrate pa je vladajuća većina odbila, to ste sada vi spomenuli, sada će biti otočni razvojni koeficijent možda to malo popravi. Ali evo ovaj naš otočni Ustav, da ga tako nazovem kao što je Zakon o otocima i nadam se da će onda ovo što će biti pravilnici doprinijeti boljem životu na otocima nadam se da će ovaj zakon kojega sam ja evo treći put nazvao deklaracijom, ali neka bude i deklaracija ako je ona dobra pa neka se onda po njoj radi, da će doprinijeti boljem i, boljem i kvalitetnijem životu na otocima. Dakle nama ljeti negdje od 15.6. do 15.9. ili kasnije ne treba demografska politika, tada imamo i više nego šta naša infrastruktura može izdržati. Ali ono što se može napraviti izvan sezone, dakle u zimi neka se napravi. Pa ako to zahtjeva i neka neobična rješenja, nemamo ništa protiv toga jer doista specifičan je život na otocima. Ja u ovih 40 sekundi još jednom apeliram na sva državna tijela, na hrvatsko pravosuđe a posebno na Visoki trgovački sud da omogući svojim odlukama normalan rad općinskih tijela općine Lastovo koje se našlo u jednoj apsurdnoj i potpuno Monty Paythonovskoj situaciji da je blokirana zbog duga koji su vratili prije 7 ili 8 godina zbog raznih mešetarenja sa prijenosom potraživanja itd. Zahvaljujem.

evo u članku 16. ovog zakona govori se o tome da jedinice lokalne i područne samouprave moraju voditi posebnu brigu o otocima i pa evo, sada nekoliko pitanja u ovom kratkom vremenu. Slažete li se samnom da je i zapošljavanje jedna od posebnih ili posebnog područja važno kada bi i jedinice lokalne ili područne samouprave trebali voditi kada se govori o brzi o otocima? Drugo, vjerujete li da će kroz pravilnike a dosta ste o tome govorili biti posebna naglašena ta briga o zapošljavanju ljudi s otoka? I htjela bih spomenuti upravo brigu i nezadovoljstvo i zabrinutost naših građana, otočana i pogotovo s mog područja, područja Prvića, da tada kada se i ima mogućnosti zapošljavanja ne dođu u priliku biti zaposleni jer upravo jedinice lokalne samouprave su te koje biraju one koji nemaju prebivalište na samom otoku. dakle na dva pitanja odgovor je slažem se i nadam se ali nije tako jednostavno. Dakle ako govorimo o pravu na zapošljavanje, postoji ustavna odredba da svaki državljanin RH ima pravo jednakog pristupa javnoj službi. I ako je raspisan natječaj onda nažalost ili na sreću, kako uzmete, svaki državljanin RH može se javiti. Pretpostavljam da je na nekim otocima logično da osoba koja obavlja neki posao mora stanovati tamo jer ga fizički neće moći obavljati s drugog mjesta. Ali isto tako je, sam sasvim siguran da bi svaki sud ukinuo rješenje o zapošljavanju nekoga kada bi u njemu izrijekom pisalo da je zaposlen samo zato što je sa otoka. Ne samo to vrijedi svugdje drugdje. Prema tome, ako bi to mi u nekoj odredbi stavili bila bi upitna njena ustavnost. A što se tiče ovoga, vjerujem da će Vlada pravilnicima napraviti nešto dobro, ako ne ispraviti ćemo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Replika, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Bauk, govorili ste o otočanima koji imaju prebivalište na otoku, žive u Zagrebu i dva puta godišnje samo posjećuju otok i imaju nekakva prava, povlastice i otočnu iskaznicu za razliku od onih otočana koji imaju prebivalište u Splitu, a 50 puta posjećuju otok. Zaboravili ste da oni koji imaju prebivalište na otoku svoj porez, prirez i sva moguća davanja i one prihode o iznajmljivanja soba, apartmana i slično, isto uplaćuju svojoj jedinici lokalne samouprave, znači općini, odnosno gradu na otoku i time povećaju njihov proračun i iz tog proračuna se može nešto financirati. Oni koji imaju prebivalište u Splitu,

dakle potpuno je nebitno gdje ide prirez iz nečije plaće ako se nešto financira iz državnog proračuna …/Upadica se ne čuje./… Ne, ne, dakle to je ako se nešto financira, dakle ja sam svjestan da za to da za to da bi ja mogao jeftinije putovati i svi moji kolege s otoka, ali i svi putnici plaćaju svoj porez ljudi iz Osijeka, Slavonskog Broda, Belog Manastira, iz Zaboka, iz Varaždina. Prema tome nije baš tako kao što ste rekli. I drugo, nije točno, ne, ne, nije točno da ako netko ima prebivalište na otoku, a boravište u Zagrebu porezno, njegov porez je u Zagrebu prema poreznim odredbama, nije iz osobne iskaznice porezno prebivalište, tako da bi ja tu stao. Dakle hvala svim državljanima RH koji svojim porezom omogućavaju nama otočanima nešto što sebi ne mogu

otočnoj duhovnosti zbog toga što ste toliko kreativno intervenirali u zakone logike, demonstrirali ste nam tu jedno umijeće skrivanja razotkrivajući se i razotkrivanja skrivajući se, a sve kako bi u konačnici osigurali besplatnu kartu i prijevoz. Moram vam priznati da uistinu, od kad sam tu u Saboru, pomno slušam, nisam nikad čuo kreativniji pokušaj osiguravanja najjeftinije mogućih karata. Odgovor na repliku, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Hvala na pohvali kreativnosti. Ja moram reći da ni uz najveću kreativnost nisam uspio shvatiti na koju ste moj konkretan prijedlog mislili pa ću to pokušati u bilateralnom razgovoru s vama razriješiti. Ali ja doista mislim da u jednom djelu godine, da u jednom djelu godine je za državu bolje da prijevoz ne naplaćuje i da to što ne naplaćuje u jednom djelu godine, isti iznos, nadoknadi u djelu godine kada ionako ima previše prometa. To je jedna vrlo logična stvar. Prema tome ljudi koji se voze cijelu godinu prošli bi bolje, a oni koji se voze jednom prošli bi lošije, ali u tom slučaju je puno više tih koji se voze jednom, nego koji se voze cijelu godinu. To je tako, prebacili bi malo taj teret, ako je to pohvala logične kreativnosti, zahvaljujem. I posljednja replika kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bauk, ja ću se isto referirat na ove vaše cijene i što ste govorili o subvencijama i cijenama povlaštenih karata pa ću iskoristit ovu raspravu i priliku da još jednom pozovem vladu da ukine naplatu mostarine za Krčki most koji je preplaćen već više puta i koji su platili i otočani i svi mi građani primorsko-goranske županije koji ne živimo na tim otocima i naši gosti i naši turisti i ako se ne naplaćuju određeni tuneli koji su tek izgrađeni, onda želim koristit ovu priliku da još jednom pozovem vladu da ukine tu mostarinu koja je već više puta preplaćena i ne samo u zimskim mjesecima, već za cijelu godinu, odnosno trajno i zauvijek. Hvala lijepo. Arsen (SDP)** Što se tiče mostarine mislim da je Hrvatska nju platila 2015. i da se nikad od nje neće oporavit, ali dobro. Dakle sjećate se kako se prije zvao taj most? Evo samo zato ja ne bi, ja bi da se plati barem jednu kunu samo zato što se tako zvao. Dakle šalim se, šalim se. Dakle mislim da je potrebno da vlada vrlo racionalno odredi što će se plaćati, koliko će se plaćati, zašto će se plaćati i tko će plaćati tu razliku između stvarne cijene koštanja i onoga što dobije od toga. I slažem se da vlada treba odrediti nekakav omjer je li pravedno da se tek izgrađeni tunel ne naplaćuje, da se onaj koji je izgrađen prije 60 godina naplaćuje ili da se most koji je izgrađen prije 60 godina naplaćuje. To je apsolutno nešto što treba izvagati izvagati i donijeti pravu odluku, a nisam siguran da je u ovom trenutku to pravedno raspoređeno. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Time smo i završili sa replikama i prije kolegice Linić, koji je četvrti član vašeg 3b kluba kao manjina? Hvala, izvolite. Nastavljamo sa raspravom. ali je bitno. Dakle konferencija o razvoju otoka održana je u Opatiji. Na njoj su bili gradonačelnik sa najvećeg našeg otoka, gospodin …/Govornik se ne razumije./… gradonačelnica s Malog Lošinja Ana Kučić i kolega Jurjako iz Cresa, toliko o tome da jedna tako bitna stvar priča se ipak na kopnu. U ovom trenutku mi ono što smo popisali imamo 128 000 ljudi koji žive na otocima, kad bi išli od kuće do kuće sigurno bi to bilo možda čak i pola od toga. Od 1228 otoka otoka koje imamo, 67 su samo naseljeni, samo 15 otoka ima više od 1000 stanovnika. To je problem. znači depopulacija. A što smo mi učinili? Da li smo mi išta s ovim zakonom napravili? Nekakav pomak? Ja ga ne vidim. Dakle vrlo kratko i jasno, zakon je prelijevanje iz šupljeg u prazno. Objektivno ako pogledamo konkretne zakonske odredbe najčešće je riječ o političkim proklamacijama, ali ne i o zakonskim normama. Itekako, itekako puno toga mora stajati iza ovog zakona, iz njega mora proisteći da bismo mi poboljšali stanje na našim otocima ali oni ne mogu više čekati. Ne mogu čekati ni 6 mj. ni godinu dana. Nažalost opet moram ponoviti riječ koju vrlo često zadnjih dana govorimo, jučer ju je i premijer spominjao ali to je PR uradak. Kolege, ovaj PR uradak nije dobar. Prava koja su građani i žitelji otoka nastavit će ostvarivati i po ovom zakonu, dakle uglavnom ništa više i ništa manje. Samo su neke odredbe sitno preformulirane. Primjer je pravo na pitku vodu za otočane koji nemaju pristup vodovodu. Važeći zakon uređuje pravo otočana da im se voda dostavlja morskim ili kopnenim putem, brodom, vodonoscem ili cisternom a da je plaćaju po redovnoj cijeni uz ograničenja od 20 mjesečno odnosno 150 kubika godišnje po domaćinstvu. Novi zakon samo mijenja kriterije ograničenja. Dakle osim navedenog, Prijedlog novog Zakona o otocima u nekim stvarima predstavlja i nazadovanje u odnosu na postojeće stanje, dakle odredbe o pravo prvokupa RH svakako treba doraditi jer one i u postojećem zakonu su loše ali one ne smije sada se dorađivati nauštrb otočana i vlasnika nekretnina. Dakle, koji su stvarni problemi koje treba rješavati na otocima? Prije svega to je još uvijek neriješeno imovinsko pravo stanje. Na brojnim našim otocima još uvijek nije do kraja riješeno pitanje katastra pa samim time niti zemljišnih knjiga s to su osnovni preduvjeti za gospodarski razvoj, pravna sigurnost, dakle pretpostavka za funkcionalno otočko gospodarstvo. Tu je još uvijek pitanje infrastrukture koja na mnogim otocima još uvijek nije primjerena a nalazi pod sve većim pritiskom turizma i turističke sezona. Činjenica je naše otočke kao i priobalne općine moraju graditi infrastrukturu koja je glomazna i odgovara potrebama samo u ona dva mjeseca glavne turističke sezone kada se broj osoba na otocima ponegdje i udeseterostruči. U ostatku godine samoodržavanje hladnog pogona takve glomazne infrastrukture izrazito je skupo a taj teret izgradnje održavanja kao i sve troškove mahom snosi lokalno stanovništvo. Posljedice su naravno, visoki računi komunalnih usluga. Nadalje, razvrstavanje otpada, spomenuto je već danas. I moramo ga ponovno spomenuti jer odvoz s otoka će biti bitno skuplji. Naprosto troškovi prijevoza otpada sa otoka bitno su viši nego na kopnu i tu središnja država mora pronaći neko rješenje. Generalno, odavno je poznato da je život na otoku skuplji nego na kopnu a tu je još prisutan i fenomen utjecaja turizma na cijenu svakodnevnih proizvoda. Izražena sezonalnost turizma i njegova masovnost utječu na povećanje cijene na svega i pitanje koliko dugo naše otočko stanovništvo to može podnositi. Treba primijetiti kako se kapitalne stvari koje država može napraviti za naše otoke uopće ne uređuju Zakonom o otocima. Primjerice, digitalizacijom kompletne javne uprave mnogi bi otočani posebni oni koji se nalaze na izoliranijim otocima ili dijelovima otoka, konačno postali ravnopravni građani naše zemlje u pristupu administraciji a svoje bi uprave postupke mogli rješavati uglavnom od kuće bez potrebe da poduzimaju duga i skupa putovanja u administrativne centre.

svoje zahtjeve. A što se tiče energetske politike na otocima, pa Vlada je na svojoj sjednici održanoj prošlog tjedna, odbila MOST-ov zakon o mikrosolarima, time je ova Vlada barem zasad zalupila vrata masovnoj proizvodnji električne energije i sunca koja je upravo na našim otocima mogla doći do izražaja. Dakle, zaključno, novi Zakon o otocima, otočanima neće donijeti puno, tek tu i tamo pokoju mrvicu sa stola, čak i ovakav neambiciozan zakon neće zaživjeti odmah već će se čitava stvar otegnuti do donošenja brojnih podzakonskih propisa, planova, programa i sl. Neke ideje iz zakona poput koordinacije jedinstvenih otočkih projekata i planova putem otočkih koordinatora, nisu očito našli nikakvu svrhu i osuđene su propast. Jedino će lokalno stanovništvo morati snositi trošak plaćanja novih uhljeba ako takve ljude uopće budemo izabrali. Umjesto toga treba urediti stanje u katastru i zemljišnim knjigama da ono bude potpuno, pouzdano i točno, digitalizirat javnu upravu da otočani kao i drugi građani mogu javnim uslugama pristupiti elektroničkim putem, urediti komunalnu infrastrukturu uz pomoć središnje države i EU fondova, promicati i omogućiti otočanima visok stupanj energetske neovisnosti proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora na mjestu potrošnje i razviti posebnu strategiju razvoja otočkog turizma koji ne smije ciljati na masovnost. Masovni turizam na otocima producira inflaciju i podiže troškove i i podiže troškove i smanjuje kvalitetu života naših otočana. Dakle ako ovaj zakon ne budu pratili odgovarajući programi i planovi razvoja s konkretnim mjerama, to će biti samo još jedan pravni dokument koji neće imati pozitivne učinke na život otočana. Ono što mi nismo našli a to je, da nismo našli npr. malo konkretnije o tradicijskom ribarstvu, malo više se govori o mineralnim, o iskopima i građevinskim iskopima mineralnih ruda nego o pravom tradicijskom ribarstvu i takve stvari. Znači nije se razmišljalo na način na koji razmišljaju otočani već je kao što je i u zakonu definirano, rečeno da zapravo politiku života na otocima promišlja ministarstvo. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Prva replika, kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolegice, u ovoj replici ste kazali da je ovo PR, jedan dokument i da su toliko novaca dali koliko reklamiraju ovaj papir tj. ovo je deklaracija u biti, ovo su popisi nekakvih namjera koje nemamo, znači tu mjere koje mještani otoka očekuju, otočani. Naravno da u tome što vi govorite kad u svim mjerama koje ste vi nabrojali, od mikrosolara, energetike, problema vodoopskrbe koji bi morali biti navedeni, katastarskih knjiga, apsolutno niti jedan pokazatelj u ovome zakonu nije napisan. Niti u jednom od ovih svih članaka kojih imamo. Ali je bitno zato da ministrica nije danas došla ovdje, da je ona to promovirala kroz medije, kroz razne tribine i obmanjivala javnost i otočane da će riješiti njihov problem. Ona očito radi samo pravilnik gdje će koji pjevač pjevati. pjevati Marko Perković Thompson, to je njen posao a nije, ili bilo koji drugi pjevač. Njen posao nije ovo. Očito nije pokazala interes za Naravno života na otocima osim ovog svega što sam navela nema ni bez kvalitetnog i dostupnog zdravstva i škola. A koliki je interes, znači moglo bi biti, pokazuje i to da se radi ovih dana jedan tečaj, što pod naslovom: „Što ako vaše prvo mjesto bude mjesto otočkog liječnika?“. Na 25 mjesta javilo se 300 liječnika i samo 25 ih je i učestvovala, učestvuje u ovom trenutku je sad u tijeku. To samo govori interesa ima. Mi moramo naći snage kao i za život i kvalitetu života i uvjete koje će dočekati i liječnike i medicinske sestre kako na otocima tako i na svim ovim područjima o kojima ćemo danas razgovarati, brdsko-planinskim i onima koji su deprivirana. Znači dok ne bude i država pronašla mehanizme da zadrži tamo i liječnike i medicinske sestre, isto tako i za učitelje, tamo čovjek uz sve ove pogodnosti i linije neće moći kvalitetno živjeti. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Poštovana kolegice, mi smo od samog jutra upozoravali da je ovaj prijedlog zakona jako loš, da ne donosi ništa novo otočanima. Istina je da je to čisti PR, znamo sami koliko novca ministrica Žalac daje medijima određenim znači kako bi promovirali njen lik i djelo ali stvarnih rezultata nema. To je ono što je činjenica. Isto tako svi prijedlozi koji dolaze ovdje iz Hrvatskog sabora koji žele poboljšati položaj ne samo otočana nego svih naših građana bivaju odbačeni od hrvatske Vlade. Imamo zakon o mikrosolarima koji ide naše građane učiniti energetski neovisnima. I što imamo od Vlade da se taj naš prijedlog odbacuje. A zar nije to upravo cilj kako pomoći i naš zadatak ovdje kako pomoći otočanima. Međutim, nema nikakvog sluha sa strane Vlade imamo samo ovakve PR zakone. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala kolega Grmoja. Odgovor na repliku, izvolite. Ines (MOST)** Pa naravno jer, mi smo danas pobrojali i meni je drago da zapravo i s desna i s lijeva i mi govorimo o tome što bi zapravo trebalo. Žao mi je da vi meni s lijeva niste utjecali da taj zakon bude Jer puno vas je otočana isto tako iz onih područja vidjeti ćemo da li ste uspjeli utjecati na ove druge zakone koje ćemo danas čuti jer ovi zakoni danas su ključni. Mi sami znamo što se dešava s Hrvatskom, od, koja depopulacija je prisutna, depopulacija Slavonije i svih onih područja gdje ne mogu ljudi dobiti posao i odlaze zbog loših životnih uvjeta a bijela kuga je prisutna u Gorskom kotaru i na otocima već desetljećima. I mi desetljećima, vi koji ste ovdje do sada bili u Saboru govorite o tome a još uvijek niste riješili problem. Problem brodskih linija prijevoza. Možda evo svi spominju to, možda je to jedan od ključnih problema. Problema da mladi dođu i da mogu svoju djecu slati ako nema srednjih škola ponovno na kopno, ali i da mladi posjete svoje roditelje koji su na otocima. **Hajdaš Dončić, Siniša

svoje političke opcije nego i SDP-a. I nitko nije izrazio svoj nezadovoljstvo ovim zakonom. Da će se pravilnikom nešto detaljnije urediti da se proračunom trebaju osigurati sredstva, tu smo se svi složili. Ali da je to tako katastrofalan zakon to ne mogu vjerovati. U radnoj skupini bili su gradonačelnici i načelnici. Imali smo sad, isto tako predstavnike udruge gradova i općina na sjednici Odbora za lokalnu samoupravu. Imamo npr. pokret otoka, isto kaže kao članovi radne skupine doprinijeli smo brojnim poboljšanjima Zakona o otocima te smo izuzetno zadovoljni ostvarenom suradnjom (SDP)** Hvala vam. Odgovor na repliku, izvolite Pa sasvim je očekivano da ćete vi braniti svoj zakon. Dakle ja živim u županiji u kojoj je i gorski kotar i u kojoj su otoci. Ali otok nije samo otok Krk koji se suočava sa isto tako depopulacijom jer mora neke stvari početi rješavati. Ali isto tako imate male otočiće tipa Susak i Lovik i sve, otkud, gdje mladi više ne dolaze, gdje vi imate samo starije osobe koje žive životom gdje ukoliko će ih posjetiti njihova djeca moraju svaki put potrošiti tisuću kuna. O tome govorimo. Vi ste ovim zakonom trebali puno kvalitetnije riješiti način na koji ćete vratiti ljude na te otoke. A poseban problem je ono što još nisam stigla naglasiti su problem ljudi koji rade na otocima. Znači dolaze sa kopna i rade na otocima. O tim ljudima nismo razgovarali, ti ljudi isto tako privređuju i sve svoje doprinose

ne znate da cijene recimo roba na otocima neka trgovačka društva i neke trgovačke kuće zapravo nemaju razliku u cijeni na otoku u odnosu na kopno i trude se da spuste te cijene a ne da, upravo iz razloga što postoji način kako se subvencioniraju indirektno zapravo i trgovci i poduzetnici koji su dolje prijavljeni. Osim toga i do sada je, npr. neke su općine imale i kupovale brze brodove da bi mogli svoje građanstvo prevoziti za hitne intervencije u grad jer nije bilo drugačije moguće to riješiti. **Hajdaš Dončić, Siniša Ja ne znam kolegice gdje vi živite, ja kad odem na otok praktički 30% skuplje se plati i pizza i piće, kava i sve ono zapravo što vi uzimate. Da li ste vi razmišljali samo o nekakvom Konzumu koji može imat uniforme cijena, ali mislim da su i te cijene jasno je jasno je da su, ne 30%, ali su veće. Ono što je činjenica, to je da ja očekujem od vas i trebali ste isto tako odgovoriti na koji način ćete riješiti zdravstvo i koje mjere će biti poduzete kako bi zdravstvo i školovanje djece, onih koji zapravo trebaju ostat i zdravstvo znači koje je namijenjeno tim starijim pacijentima, kako će biti riješeno. I već sada imate otoke u šibenskom arhipelagu 4 otoka na kojem su samo sprovodi, ali djeca se ne rađaju i kako će netko doći tamo i počet živjeti ako nema barem neke osnovne uvjete, a te uvjete može učiniti jedino država koja će propisat

vjerojatno bi bili zvali nekog iz Mosta, ali nemate nijednog čelnika , niti načelnika, niti gradonačelnika na otoku, mislim šta bi sad trebali? Kad govorite o plaćanju i to možda i bolje da ne govorite tko šta treba i koliko isplaćuje ili plaća, ali govorimo o zdravstvu. Evo od vas očekujem prvu konkretnu mjeru da kažete ovoj upravi da je provede kako riješiti pitanje obiteljskog doktora na malom, slabije nastanjenom otoku? Evo ja sam rekao način, recite i vi. Znači kako ga riješiti? Ali nemojte nam raditi ovo u zdravstvu, ne samo vi, nego i svi drugi, pa i ministru zdravstva ću to reć, da dobijemo obiteljskog doktora, doktora obiteljske medicine i odmah ide specijalizacija. I naravno napusti otok i gubimo doktora i gubimo ambulantu. Znači postoji prostor, ali dajmo konkretna rješenja, ne opisivat, recimo toliko nek plati općina, nek plati grad,

Došla sam u posjet u Vrgorac, znači ne govorimo sad o otocima i rekla sam načelniku Vrgorca nećete moć zadržat liječnike i medicinske sestre, nema ih, ako im nešto ne osigurate. Ovih dana mi je rekao da gradi zgradu sa 5 stanova za sestre i liječnike. To je poticaj lokalne sredine. Nema druge. A što se tiče otoka, pogledajte u splitsko-dalmatinskoj županiji, zapravo najveći broj načelnika su nezavisni načelnici s kojima mi surađujemo. Ja nisam bila u Opatiji zato jer u tom trenutku je gorio Uljanik i Treći maj, a to su u ovom trenutku bili ključni trenutci za moj grad i za moju regiju, zbog toga nisam bila, ali sam pročitala. I bilo mi je žao da je to u Opatiji, a da nije na Krku ili na Lošinju ili na Braču gdje će se sasvim drugačije moći pristupit i govorit s aspekta otočana. Hvala. I posljednja replika kolega Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Pa kolegice dobro ste rekli da ne može zakon o otocima i samo zakon o otocima poboljšati kvalitetu života ljudi na otocima i zadržati ljude na otocima jer to mora biti sustavan pristup vlade, svih ministarstava i svih državnih tijela jer često ministarstva regionalnog razvoja i kroz ovaj zakon pokušava nešto pokrenuti, međutim ostala ministarstva i državna tijela ne prate te aktivnosti i sigurno da treba razmišljati o tome kako život na otoku omogućiti i ne samo od turizma, nego od poljoprivrede. Ima ljudi koji su zainteresirani podić tamo i vinograde i maslenike i bavit se stočarstvom, ali kako će se na Visu bavit stočarstvom kad nema veterinara? Zato treba jedan sustavni pristup i sudjelovanje svih ministarstava jer cilj nam je da ima ljudi na otoku, a pogotovo ona tamo stara populacija, fali staračkih domova, o tome nitko ne govori i na otocima ih treba graditi, kao što ih treba graditi kod Vinkovcima i u Gunji, tako i na otoku Visu. Hvala lijepo. Hvala vam, odgovor izvolite kolegice. poljoprivreda, dakle olakšati bavljenje poljoprivredom jer ne može se živjet samo od turizma, zdravstvena skrb, jača autonomija otoka, konkretnija i čvršća suradnja s lokalnim vlastima kojima pripadaju jer Mulat i Iš pripadaju, znamo gdje pripadaju jednoj vrlo razvijenoj sredini, ali oni zbog toga zapravo imaju problem, voda i struja, znači način računanja dodjele vode, ceste i osnovna komunalna infrastruktura i sigurnost, ekologija i zbrinjavanje otpada, opskrba hranom, cijena hrane, pića, građevinskog materijala je veća i teže je nabaviti itd., itd. To je jednom širokom raspravom među načelnicima ipak na neki način isfiltriralo se kao najveći problemi, nažalost odgovore nismo dobili. Da li ćemo to podzakonskim aktima i propisima uspjeti, nisam sigurna. Trebalo je ipak, ovo je zakon koji određuje nešto nakon puno godina, jedno područje trebalo je više. **Hajdaš Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, koja je ujedno i posljednja. To je rasprava od kolege Željka Lenarta. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolege i kolegice. Evo malo se zahuktala ova rasprava otocima. Ona bi trebala biti daleko i žešća. Nažalost što sam iz tih rasprava danas ja primijetio, da su se i HDZ i SDP složili da postoji kontinuitet politike prema otocima, evo i kolega Borić je to spomenuo. No, nažalost, taj kontinuitet politike prema otocima očito nije dobar, a to nije samo moj zaključak, već ono što je najbolji pokazatelj toga je da i postoji kontinuitet iseljavanja s otoka, da sve više otoka ostaje bez stanovnika, da oni koji imaju stanovnike sve manji im je broj, da ti stanovnici imaju sve lošije uvjete za život. Znamo da je na otoku bitna hrana, voda, prometna povezanost, pomorski prijevoz, nažalost mi danas još imamo brodove koji plove brzinom parobroda iz 19. stoljeća koji povezuju otoke. Bitna je telekomunikacija, televizijski programi, zdravstvo, školstvo, znači sve ono što treba svima nama ovdje u daleko razvijenijim sredinama, to treba i na otocima. Ono što to onemogućava je normalno nedostatak novca, ali možda i nije toliki nedostatak novca koliko je loša politika koja se provodi. Pa evo, na Braču s kojega dolazi kolega Bauka postoji 8 jedinica lokalne samouprave. Jedan otok – 8 jedinica lokalne samouprave. Ja smatram da to nije potrebno, da bi svaki otok trebao imati jednu jedinicu lokalne samouprave, da se sav ovaj novac koji troše administracija koja je nepotrebna tamo preusmjeri u prijevoz, mislim da bi se otočani slobodno mogli voziti besplatno, kao što je kolega Bauk tu i insinuirao. Otok Murter kojega ujutro kad popijete kavicu, obujete tenisice i do ručka možete lagano obići po rubu, također ima dvije jedinice lokalne samouprave. I da sad ne nabrajam otoke po različitim veličinama. Mislim da rasipamo novac na vrlo nebitne stvari. Liječnička skrb na otocima, danas kada se nudi liječnicima da idu raditi u Irsku, Njemačku, bez obzira da li su obavili specijalizaciju ili nisu, za 5 tisuća eura na dalje, vjerujte da će oni odabrati uglavnom taj način da organiziraju svoj život, nego da odu na neki od otoka gdje su im ti uvjeti otežani, a i njihova odgovornost spram ljudi koji tamo žive i nemogućnosti da u određenim uvjetima i pomognu jer nemamo dovoljno kapaciteta za prijevoze u kritičnim situacijama, mislim da će uvijek možda odabrati i ovaj način da se maknu s otoka i da žive na svoj način. Gospodarski pojas. Ono što bi trebalo svakako proglasiti, a što bi vjerojatno i pridonijelo ostanku života na otocima je gospodarski pojas. Sve ovo maltretiranje malih ribara sa veličinama mreža, zabrana lova za njihove potrebe, mislim da je isto jedan od razloga zbog čega se bježi bježi s otoka i ta tradicija koju su otočani svakako imali ulov ribe za svoje potrebe se na ovaj način guši i jednostavno ljudi nemaju niti tu mogućnost, a more je svuda oko njih. Što učiniti da otoci zažive? Nije lagano pitanje i mislim da jedan ovakav mali Zakon to ne može riješiti. Žao mi je što nije danas ministrica ovdje kada se govori o Zakonu o otocima jer to je jedan od vrlo bitnih Zakona koji se odnosi na ljude koji žive u RH na područjima koja su slabo naseljena i gdje trebamo činiti sve napore kako bi oni tamo živjeli, ali ne samo kako bi živjeli već da imaju jedan normalan život tamo na otocima. Svima su nam puna usta otoka kada je sezona, govorimo kako su to biseri Jadrana, kako je to naša komparativna prednost, a onda kada turisti odu, kada dođe bura, oni koji ostanu tamo imaju i fizičke probleme za život, ali i psihološke s obzirom da sve opusti nakon par mjeseci intenzivnog života na otocima. Stvarno su oni prednost, evo s obzirom da sam svojevremeno radio u Ministarstvu turizma, stvarno su oni velika prednost RH, mogli bi donijeti puno dobroga, puno stvorene nove vrijednosti na otocima, no međutim, politika svih ovih godina nije to prepoznala i jednostavno su otoci otišli u smjeru kojem nisu trebali, znači da stanovništvo napušta otoke. Možda je lako razgovarati o otocima kada se živi u Zagrebu, zarađuje u Zagrebu, a dođe se samo preko ljeta malo u svoj zavičaj vidjeti kako je tamo. No, mislim da je ovo tema o kojoj bi isključivo trebali govoriti ljudi koji koji žive cijelu godinu na otoku, koji i zimu proborave na otoku jer jedino oni imaju pravi osjećaj i oni vjerojatno mogu iznjedriti prava rješenja ovakvih zakona koji bi pomogli da se otoci počnu ponovno naseljavati. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo 3 replike. Prvi je kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega, spomenuli ste Brač i broj jedinica lokalne samouprave. Zasigurno da ovoj Vladi nije interes decentralizirati sredstva ovim Zakonom prema tim lokalnim samoupravama. i malo prije sam bio na Odboru izvijestio o svome Zakonu, čak se nitko iz Ministarstva nije pojavio da 50% sredstava ostane lokalnim samoupravama od prodaje državne imovine. Nije se nitko po prvi put iz Ministarstva javio. Pa evo prijedlog. Neka bude u drugom čitanju. 100% od prodaje državne imovine koja je vrijedna i otoci daju ogromnu dobit u turističkoj sezoni u državni proračun, ali otoke zaboravljamo. Neka bude 100%, nek ostane od prodaje državne imovine lokalnim samoupravama. Ali to njima nije interes. Interes je od čelnika lokalnih samouprava na otocima napraviti ovisnike, da oni ovise o Vlade, a ne da razvijaju svoje krajeve i na otoku svoje lokalne samouprave. **Hajdaš Poštovani kolega Bulj, u pravu ste što se tiče decentralizacije. HSS već duže vrijeme govori o pravoj decentralizaciji, ne o ovim mrvicama koje se daju jedinicama lokalne samouprave već o pravoj decentralizaciji gdje će se daleko veći dio prihoda stvoriti jedinicama lokalne samouprave, pa isto tako i otocima i kada bi se provela prava istinska decentralizacija za koju nažalost, vladajući nemaju nikako niti želje, a možda niti snage da to provedu, kada bi se ta decentralizacija provela, mislim da o mnogim problemima otoka i otočana sigurno mi ovdje ne bi trebali kao kao točku imati i ne bi trebali o njima raspravljati, već bi oni mogli sami riješiti svoje probleme s obzirom na prihode koje bi tada imali. Prihode koje oni sada imaju su premali i jednostavno oni nemaju snagu, što se tiče hrvatske države odnosno Vlade koja upravlja državom, ona nema volje da to riješi, ovo je samo kozmetika kako bi se zamazalo oči javnosti. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala Hvala lijepo. Poštovani kolega Lenart, slažem se sa vašim opservacijama koje ste u diskusiji iznijeli. Mislim da postoji još jedna stvar odnosno ustvari neotkrivena vrijednost dakle u ovom zakonu, barem za sada, možda će se to popraviti, dakle potencijal je održivoga razvoja tih otoka. Moramo znati da su naši otoci doista jedno bogatstvo, spominjali ste i gospodarski pojas koji je jako bitan, s kojim bi se zaštitila dakle ta morski riblji fond, s njime bi se moglo daleko kvalitetnije upravljati na održivi način i uz bitno snažnije češće lokalne zajednice. Spominjan je bio Zakon o mikrosolarima koje smo danas diskutirali na Odboru za gospodarstvo koji je odbijen, koji bi mogao donijeti strahovito potencijala za razvoj, dakle razvoj koji ne uništava potencijal za nove generacije …/Govornik se Kolega Dobrović, spomenuli ste dobro ovu priču o mikrosolarima, tj. o malim izvorima obnovljive energije. Mi smo imali te zakone, imali smo priču o tome no nažalost prevagnule vjetroelektrane a svi koji bi željeli sami investirati na solarnim ćelijama za proizvodnju električne energije a što bi otocima vrlo dobro bilo jer imaju veliki broj sunčanih dana, ta administrativna prepreka za dobivanje te kvote te kvote subvencija za obnovljivu energiju, jednostavno je nemoguće do toga doć. I sam bi ih želio na svoj krov staviti no međutim, znate koja je procedura da se do toga dođe. Onog trena kada svi oni koji budu željeli to napraviti svojim novcem ili na bilokoji drugi način isfinancirati a hrvatska država će reći da, vi to gradite, vjerujte da će puni krovovi biti toga i da će onda naša električna ovisnost otoka biti daleko manja i manji pritisak će biti u sezoni nego što je danas. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. I posljednja replika, kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi kolega, dakle vi ste dobro detektirali problem teritorijalnog ustroja koji je u Hrvatskoj preglomazan, znači jedna Austrija sa 10 milijuna stanovnika ima 83 općine i 15 gradova, Hrvatska sa 4 milijuna stanovnika ima 428 općina i 128 gradova, dakle potpuno se ne racionalno gospodari. Evo vidjeli smo situaciju na jednom otoku prije neki dan da su morali zatvoriti vrtić jer općina nema sredstava da ga financira, da su općini isključeni Internet i telefon i čini da ustvari jedina svrha tih silnih općina, spomenuli ste na Braču ih ima čak 8, amo zato da bi HDZ mogao uhljebljivati svoje kadrove koji bi onda poput nekih malih šerifa mogli izvlačiti proračunski novac kao što je to recimo slučaj u Loparu na otoku Rabu. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša Pa kolega Bunjac, evo vi ste spomenuli riječ uhljebljivanje, mislim da je to jedan od glavnih hrvatskih problema uz korupciju koja se dešava a vidimo po svim istraživanjima europskima da smo visoko korumpirani. Jedan od dijelova korupcije je upravo i uhljebništvo, ti ljudi uglavnom znaju doć po stričevima ili ne znam kome ili na koji način po nekim stranačkim iskaznicama, ali nažalost mnogi od njih ne znaju odraditi svoj posao. Dobro je za državu ako su došli neki ljudi koji znaju dobro odraditi svoj posao no postoji veliki dio ljudi koji ne znaju odraditi taj posao, ja znam karikirano reć da u Ministarstvu poljoprivrede ima negdje oko 3000 ljudi, da barem pola njih misli da je krava ljubičasta kako je na reklami za Milku. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Nastavljamo sada sa završnim u ime kluba zastupnika, prvi se javio kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, o jednom vrlo bitno zakonu smo završili raspravu, nažalost ovdje nije bilo ministrice, činjenica da kad govorimo o stvarnom životu otočana da je vidljivo da je ovaj zakon pisan iz Zagreba i da nema nikakve veze sa ljudima sa otoka. To može vidjeti iz više primjera, evo npr. šibenski arhipelag ima 4 otoka na kojem ljudi žive. Samo imamo pogrebe, nemamo djece. Da su bolje organizirane prometne linije, brodske linije, češće linije, mladi vole tu živjeti na našim otocima, zasigurno tu ljudi živjeli, da je osigurat uvjete zdravstvenim, školskim djelatnicima, prosvjetarima, zasigurno bi tu života bilo. Nažalost tu života nema. Nažalost u brojnim otocima ima više lokalnih samouprava nego stanovnika, A mi dajemo prijedloge u klubu MOST-a, isključiva zaštita ribara, isključivi gospodarski pojas, mikrosolari koji rješavaju problem energetike i boljeg življenja na tim otocima. Ja danas dajem prijedlog na odboru di se po prvi put nitko nije pojavio iz ministarstva, da 50% sredstava od prodaje državne imovine ostaje jedinicama lokalnih samouprava. Nitko nije došao po prvi put predsjednik odbora je gospodin Kosor je kazao da nije došao predstavnik ministarstva državne imovine. A danas nema ministrice. To vam govori da mi ovdje saborski zastupnici i Sabor jednostavno omalovažava ih prije svega predsjednik Jandroković koji je podložan i koji je prepustio apsolutnu vlast predsjedniku Vlade što nije dobro. Ovo je Parlament i ovdje izvršna vlast mora poštovati. Ne samo da ne odgovaraju pitanja koja postavljamo kao zastupnici nego ne dolaze na odbore, na naše zakonske inicijative da se očituju. To je trenutna situacija da je ovaj Parlament preuzeo diktaturu Andrej Plenković i njegovom izjavom koju govori, njemu je bitno da vi kolege načelnici s otoka budete njihovi ovisnici. Ali sad vi koji ste u HDZ-u, vama je lakše jer morate se slikati iza njega i mora vam narediti kako ćete glasati. Ali šta kad bi se promijenila vlast? Da to radite u interesu budućnosti. Ovdje nije pitanje da od vas stvara ovisnike, da plačete nad njim, da predizborno vrijeme dolazi, kako je dao ovom otočkom otoku nekakve iznose. Izborite se za samostalnost odlučivanja otočana, pa tako i u čl. 17. nitko ne treba biti sa područja otoka u ovom otočkome vijeću, nitko. Pročitaj čl. 17. Nisi pročitao Zakon, a sa otoka si. Zamolio bih vas, nervozan je kolega Borić. .../Upadica Hajdaš-Dončić: Evo, ja vas stvarno molim, nemojte dobacivati govorniku, evo. Prosim čak lepo, evo./... Ma naredila mu je ministrica koja trenutno je resorna ministrica, koja sad piše pravilnik gdje će pjevati Marko Perković Thompson, a manje je zanima ovaj Zakon koji je u mnogo novca potrošila za PR ovoga Zakona. Baš me zanima, zastupničko pitanje ću postaviti, koliko je novca uloženo za PR, koliko ulaže svoj, a nema je kod ovako bitnih zakona, a slijedi nam iza i Zakon o brdsko-planinskim područjima i nerazvijenim područjima, potpomognutim područjima. Još jednom, vrlo bitne stvari ovdje su iznesene. Poručite ministrica da bi bio red da dođe ovdje pred saborske zastupnike već kad pleše sa Plenkovićem šokačko kolo, a ne smije im se nitko približiti iz politike njima. Znači, ovdje je problema bezbroj. Imamo gospodarski pojas koji smo dali za zaštitu ribara, imamo problem gdje na Pagu sortirnicu, gdje rade razvrstavanje otpada, tj. pretovarnu stanicu na Pagu, gdje ljudi se bave stočarstvom, proizvodnjom paškog sira. To je ogroman problem, potičimo naše ribare, zaštitimo naš gospodarski pojas, budimo suverena država, nemojmo ići klečeći, nemojmo slušati učenike i njihove kumove od onih koji su locirali, uhićivali, transferirali i onih koji su bili se protivili gospodarskom pojasu

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo, želim nešto reći za kraj jer činjenica jest da pokušaj… Hajdaš-Dončić: Ja vas molim, može? Kolegice i kolege. Hvala. Dobro je./... Čini mi se da od jutra ima jedan pokušaj da se obezvrijedi vrijednost ovog Zakona, ja mislim na potpuno promašenim temama i platformama koje su se bistrile negdje u MOST-u, ali loše je to. Nije tu bilo ništa konkretno osim iskazivanja jednog uvrijeđenog stava da vas se nije zvalo na jednu konferenciju koja je, usput rečeno organizirao jedan dnevni list, ne ministarstvo. I jednostavno ne znam što Vladi kačite za leđa. Što se tiče ovih iznesenih neistina o tome da na šibenskim otocima nema života, na Zlarinu ove godine prvi puta 7 prvašića, prošle godine jedan. Sve skupa 8. Ima Ima života i treba ga čuvati. Upravo smo to govorili na tim malim i slabije naseljenim otocima i upravo ova uprava ovdje ima zadatak da učini sve da tamo života bude. Nisu problem veliki otoci više. To je bilo možda prije 20-ak godina, ali razina pomoći države mora biti kontinuirana da bi otoci mogli vraćati ono što je u njih ulagano, a mislim da su zadnjih 10-ak godina itekako to počeli jer sam navodio brojke jasno, što znači samo poboljšanje pomorskog sustava brodovima, novim lukama i ukupno povećanje prevezenih putnika samo nekoliko godina za gotovo 2,5 miliona putnika i gotovo 500 tisuća vozila. Što smo čuli od prijedloga? Vrlo malo. Čuli smo nešto o mikrosolarima. Za vaše gospodo znanje, na otocima su krovovi puni mikrosolara, ali za vlastitu uporabu, ne za prodaju. Zašto ne možemo prodati? Zato jer je neka Vlada prije potrošila sve ukupne kapacitete koji su bili na raspolaganju, što ne znači da na otocima neće krenuti prve dvije fotonaponske elektrane. Prva ide na otoku Cresu, vrlo velika. Mislim da će slijedeća biti na otoku Rabu. Nema prepreke za izgradnju mikrosolara, ali za osobu uporabu. Što se tiče teritorijalnog ustroja, razumijem potrebu stranaka koje nemaju lokalne čelnike ili ih imaju vrlo malo, da bi ukinuli sve. To razumijem. Ali osuđivati Brač da ima 8 lokalnih samouprava, da je to greška. Što ne kažete mjeru vi u MOST-u koji ste predložili kroz reformu, vašu reformu javne uprave da ćete nagraditi svakog načelnika i gradonačelnika koji će ukinuti svoju općinu ili grad, pripojiti je drugom i da ćete mu za to dati 6+6 naknadu. Kakav je to prijedlog? To je prvenstveno nepoznavanje zakonskih prijedloga ili zakonskih propisa. Zna se tko osniva, i tko ukida općine i gradove. To sigurno nije načelnik i to sigurno nije gradonačelnik, gospodo iz MOST-a. Tako da malo bolje se pripremati, ovo je bila vrlo vrijedna tema da se o njoj kvalitetno raspravlja i imali smo dosta toga, nadam se da su zapisali ono što je bilo dobro da se ispravi do drugog čitanja. Ova Vlada itekako ima sluha za sve prostore RH i prva sjednica ikada Vlade RH na jednom otoku biti će krajem 10 mjeseca ove godine, što god vi u MOST-u mislili o tome. To je itekako pokazatelj koliko se želi brinuti i dalje o tom prostoru. A vi kažem, nastavite sa svojom politikom poništavanja svega što želi dobro napraviti i onda gospodo, idu izbori, samo da vam ova vaša kako bi je nazvao, pokret opstanka, jel' tako ide to, da vam se ne pretvori u pokret nestanka. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije povrede Poslovnika, prvu je dignuo poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Uvaženi predsjedavajući, kolega Borić je povrijedio članak 33. a predsjedavajući vi niste bili nego bio je vaš prethodni kolega potpredsjednik gdje cijelo vrijeme se ovdje oslanjao o kako mi nismo bili na otocima, nismo upoznati, ja sam otišao na Pag i vi ni ste tu došli gdje se baca otpad. Prema tome, ja sam otišao sam, ne treba mene pozivati, jedino me narod pozvao.

I naravno, nije bilo nikakve povrede Poslovnika. **Grmoja, Nikola (MOST)** Bilo je, bilo je povrede Poslovnika, članak 33., vi ste povrijedili Poslovnik jer kao predsjedavajući niste reagirali na izlaganje kolege Borića koje je bilo izlaganje o MOST-u, njegov doživljaj MOST-a, govora o tome što MOST, što pokazuje da je jako nervozan. Cijelo vrijeme se bavi MOST-om, voli mene spominjati očito da mi gađamo u pravu metu,

Kolega Grmoja, i vama izričem opomenu, a drugo, ja nisam bio ovdje. Prema ovome što vi kažete, po tome nitko ništa ne bi smio ovdje govoriti jer svatko se referira na… **Bulj, Miro (MOST)** …/Upadica Bulj, ne razumije se./…

Grmoja, ja vas upozoravam ako sad zlorabite povredu Poslovnika, ja ću vam ponovno dati opomenu, drugu opomenu. Izvolite kolega … **Grmoja, Nikola koji je članak povrijeđen. nego se referirao na ono što MOST radi i što mi predlažemo. **Reiner, Željko (HDZ)** Ovako, ja nisam vodio sjednicu kao što znate vrlo dobro, prema tome, nije povrijeđen Poslovnik i to i vi znate. Neću vam izdati drugu opomenu ali molim vas, nemojte zlorabiti tu instituciju.

ste premašili za 40 sekundi vaše vrijeme npr. Dobro, sad će završno u ime predlagatelja poštovani državni tajnik u Ministarstvu razvoja i fondova EU-a. **Žunac, Velimir** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Evo na kraju ove zaista sveobuhvatne rasprave i diskusije, htio bi samo na početku reći, dakle zašto danas nema naše resorne ministrice. Gospođa Gabrijela Žalac danas je u Slavoniji iz razloga što je dakle još prije pa 4 mj. gotovo dogovoren posjet povjerenice Europske komisije za regionalnu politiku gospođe Corina Cretu i dakle jednostavno uz svo nastojanje, nije mogla biti s nama. Inače informacije radi, dakle ona je apsolutno i vrlo intenzivno i aktivno sudjelovala su svim radnim skupinama, sastancima odnosno sjednicama otočnog vijeća. Evo jučer sam bio na jednoj takvoj, dakle i ona je osobno bila na istoj gdje gdje je slušala naravno mišljenja, razmišljanja, sugestije, prijedloga članova otočnog vijeća gdje dakle kao što smo već čuli danas, došlo je jako mnogo prijedloga tijekom proteklih mjeseci i koji su se gotovo svi uvažili. To mogu konstatirati jer sam to čuo iz usta predstavnika i lokalne i regionalne razine resornih ministarstava koja sudjeluju na tom otočnom vijeću, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, dakle zaista su brojni prijedlozi predloženi i svi su oni kao takvi, gotovi svi uvršteni u prijedlog ovoga zakona. Također, naravno ovo je prvo čitanje nacrta prijedloga zakona na kojem se ne očekuje da bude idealan materijal, ali mogu reći da se u njega uložila bez obzira na ovdje izreče kritike, mnogo truda, mnogo napora. Činjenica je da je u prošlosti, dakle u proteklih 20-ak godina, znači koliko od 1999. g. imamo prvi Zakon o otocima, da su se nekakve dodatne mjere uvodile i kao što je i zastupnik gospodin Šuker rekao, dakle otoci su živnuli, naravno da nije 100%-tno oživljavanje ali određeni trendovi su se promijenili što nas naravno veseli i zato se ide s ovim zakonom koji nije nikakav PR nego je zaista potreba koju izražavaju otočani. Brojne nove stvari uz zadržavanje svih postojećih mjera i unaprjeđivanja nekih o kojima sam govorio u uvodnom izlaganju koje direktno utječu na život otočana, odnosno otočnog stanovništva, sigurno do sada su pokazali dakle značajne rezultate i ono što je isto tako jako važno za reći, zaista država kao država, odnosno vlada kao vlada da budem precizniji vrlo mnogo skrbi o otocima, nisam siguran da li je to danas ovdje rečeno, možda i jest. Dakle u 2017. godini ukupno je iz svih resora 1,7 milijardi kuna uloženo u područje tih 1244 otoka, otočića, hridi i grebena. Dakle a kad govorim o ovoj vladi, dakle to jasno govori o orijentaciji ove vlade RH, dakle da zaista regionalno razvija sve njezine segmente. Dakle vi znate da se u mandatu ove vlade redovito održavaju sjednice izvan Zagreba, da se redovito održavaju sastanci i sjednice sa predstavnicima, kako regionalne samouprave, tako i lokalne samouprave tako da već smo i čuli danas, sjednica Vlade RH po prvi put će biti održana na Hvaru za malo više od mjesec dana, 26.10. gdje će, siguran sam, riješiti se brojni, konkretni životni problemi koji se na otocima do sada nisu riješili, uključujući dakle naravno i brojne probleme sa nekretninama, odnosno zemljištima itd. Evo dakle čuli smo od vas, rasprava je bila vrlo sadržajna, čuli smo neke korisne sugestije, zaista korisne koje ćemo naravno popraviti, odnosno do drugog čitanja ćemo ih sigurno unaprijediti. Vjerujem da ćemo što se tiče tiče samog konačnog prijedloga zakona dobiti kvalitetniji materijal i očekujem još isto tako kvalitetnu raspravu i kod tog konačnog prijedloga zakona. Ali nažalost osobno moram reći da sam očekivao malo više konkretnijih primjera koje očekujete kao zastupnici da bi bili u ovom zakonu, ali to je sve

i na bar neke od njih, a ja sam bio vrlo konkretan i zamolio da temeljem zahtjeva koji su bili na marginama ove konferencije koja se spomenula nekoliko puta u Opatiji, kod brojnih sastanaka sa predstavnicima koji su različitih političkih opcija, grada Krka, Cresa, Lošinja, Primorsko-goranske županije, da se problem alohtone, autohtone i invazivne divljači riješi na drugačiji način, a ne ovako kako ste predložili i u potpunosti promijenili prvobitni tekst kakav je bio predložen glede ovog problema. Pa vas molim konkretan odgovor da li ste u stanju to promijeniti ili ste čvrsto ostali do toga da upropastite sve ono što se tiče ovčarstva npr. na otoku Cresu, Krku i Malom Lošinju? Odgovor poštovanog državnog tajnika, izvolite. **Žunac, Velimir** To sam zaboravio spomenuti, znači nismo odustali od toga, već evo kolegica pomoćnica ministrice koja je baš u upravi za otoke mi kaže da ćemo već sljedeći tjedan nastaviti razgovore sa nadležnim resorima te Ministarstvom poljoprivrede, siguran sam da ćemo do konačnog prijedloga zakona imati, ja bih rekao, kvalitetniji okvir jer slažem se da je to veliki problem i to sam čuo od mnogih kolega gradonačelnika i načelnika sa otoka.

Očito ste nezadovoljni raspravom koja je bila u Saboru pa na taj način ste imali potrebu to i sa govornice reći, ali postoji nešto vrlo konkretno. Dakle načelno ste i uvodno, a i sad govorili o problemu rješavanje imovinsko pravnih odnosa, odnosno bolje rečeno sređivanje katastra i gruntovnice. Kad usporedite katastar koji je aktualan i sa orto foto snimkama naših otoka, onda vam otprilike pola otoka i pola kuća se nalaze u moru kad uspoređujete karte. I nešto što bi bilo za očekivat, da odredba ovog zakona bude prioritetno rješavanje otoka, odnosno situacije na otocima građevinskih područja. Jer ono što imamo prilike vidjeti temeljem važećeg zakona o da kad kreću izmjere, izmjere traju 2, 3 godine i cijelo vrijeme se zapravo mjere cijeli otoci. A ono što bi trebalo napraviti za građevinska područja je da takva odredba u ovom zakonu bi bila sasvim u redu jer na taj način onda da se primjenjuje poseban propis vezan uz to. Hvala. **Reiner, poštovanog državnog tajnika, izvolite. **Žunac, Velimir** Zahvaljujem na pitanju. Dakle nisam mislio samo na rješavanje zemljišnih katastarskih knjiga, nego sam mislio dakle i na one nekretnine koje već dugi niz godina muče, muče, kako općine, tako i gradove koji će sigurno biti rješavani sukladno svim ostalim sjednicama vlade koje su se događale proteklim mjesecima. A ovo je svakako jedan od prioriteta i jedan zaista, kako bih rekao, strateški cilj koji se na otocima mora postići, dakle evo, rekao sam da je rasprava bila u dobrom djelu i konstruktivna, ali da je naravno moglo biti i malo više konkretnijih stvari, ali dobro. Očekujemo da ćemo u dogovoru sa našim, sa državnom geodetskom upravom, sa resornim ministarstvom, našim ministarstvom napraviti kvalitetan okvir, da naravno sudjeluju i jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave i da zaista taj problem riješimo. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković,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

(HDZ)** Odgovor poštovanog državnog tajnika,